kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam 91. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena ter prvega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanci: Samo Bevk do 14. ure, Marko Koprivc, Igor Zorčič in Franc Jurša. Na sejo so bili vabljeni predstavniki Vlade. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na določitev dnevnega reda 91. izredne seje Državnega zbora. Predloga dnevnega reda ste prejeli v torek, 21. decembra 2021 s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora.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

prekinjeno **1. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo predloga Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19** v okviru nujnega postoka. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, mag. Andreju Širclju, ministru za finance. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Še vedno se soočamo s posledicami in vplivom nalezljive bolezni Covid-19 in sicer tako na področju zdravstva, gospodarstva, kot socialnega varstva. Vlada se tega zaveda, zato je Vlada pripravila dodatne ukrepe. Te ukrepe želim razdeliti v dva dela in sicer, prvič, na ukrepe s področja varovanja zdravstva in drugič, na ukrepe s področja pomoči gospodarstva podjetjem in posameznikom, predvsem tistim, ki so najbolj ogroženi. S področja varovanja zdravja, se določeni ukrepi podaljšujejo, kot na primer, možnost prerazporejanja zdravstvenega kadra, financiranje telemedicine, poenostavljeno je tudi koriščenje odsotnosti z dela. Nov ukrep, ki ga predlog zakona predvideva, je določitev povračila škode tistim upravičencem, ki so bili cepljeni in jim je nastala škoda na zdravju. Cepljenje je dokazano najbolj varen in učinkovit preventivni ukrep v boju proti nalezljivim boleznim, ki ščiti tako posameznika, kot celotno družbo. Se pa tudi pri cepivih v zelo redkih primerih lahko pojavijo resni neželeni učinki, vendar koristi cepljenja močno odtehtajo tveganja zaradi resnih posledic bolezni. Uvedba odškodninske odgovornosti in s tem sistema odškodnin brez krivde, je ključna pri ohranjanju zaupanja v varnost in kakovost cepiv, ter zagotavljanju učinkovitega in celovitega izvajanja nacionalnega programa cepljenja proti Covid-19.

Podaljšuje se tudi koriščenje dopusta, predvsem zaradi tega, ker je marsikomu bilo to oteženo v razmerah pandemije oziroma epidemije. Poleg tega predlog zakona omogoča realizacijo kolektivne pogodbe v zdravstvu z možnostjo, da zdravniki in zobozdravniki dosežejo največ 63. plačni razred za obdobje do konca leta 2021. Zakon pa prinaša tudi ukrepe, ki so namenjeni neposredno pomoči gospodarstvu, podjetjem in posameznikom. uvaja dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve za prostovoljne in nepoklicne pripadnike sil za zaščito, reševanje kot tudi za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah. Uvaja se solidarnostni dodatek za upokojence, ki prejemajo pokojnino v višini 732 evrov ali manj, in sicer v 3 višinah. Uvaja se solidarnostni dodatek za posebej ranljive skupine v višini 150 evrov in dodatek za kmete, stare več kot 65 let, ki niso prejemniki pokojnin. Predlog prinaša tudi dodatno financiranje programov v podporo družini. Podaljšuje se obdobje plačila solidarnostnega dodatka za novorojence in uvaja se dodatek za tiste gasilce, ki so zaposleni v prostovoljnih gasilskih društvih društvih oziroma zvezah in do sedaj tega dodatka niso prejeli. Za gospodarstvo je določen nov ukrep likvidnostnega posojila preko slovenskega podjetniškega sklada, predvsem za mikro, mala in srednje velika podjetja. Za gospodarstvo se ravno tako vzpostavlja pravna podlaga za črpanja dodatnih sredstev iz naslova rezerve, ki je bila uvedena pri prilagoditvi na Brexit. / znak za konec razprave/ Predvideno je podaljšanje trajanja programa finančnih pobud preko shem državnih pomoči. Predvideno je, da se namenska EU sredstva pridobijo v proračun Republike Slovenije v višini 5,2 milijona evrov in ta so namenjena gospodarstvu.

Glede na vse navedeno menim, da predlog zakona vsebuje nujno potrebne ukrepe tako za varovanje zdravja posameznikov kot tudi za izboljšanje socialnega položaja stanja najbolj ranljivih skupin in podporo okrevanju gospodarstva. Zato predlagam, da predlog zakona podprete. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:** Hvala tudi vam. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Robertu Polnarju. Izvolite.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci. Odbor za finance je na 68. nujni seji, 23. decembra letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19. V poslovniškem roku so amandmaje vložile poslanske skupine koalicije in poslanske skupine opozicije

ter pri tem izpostavil, da gre za dodatne ukrepe, saj je epidemija vplivala na vse sfere družbenega življenja. S področja varovanja zdravja se določeni ukrepi podaljšujejo. To so ukrepi glede razporejanja kadra v zdravstvenih zavodih, financiranje telemedicine, koriščenja odsotnosti z dela brez potrdila o upravičeni zadržanosti. Predlog zakona predvideva tudi podaljšanje obdobja izrabe še neizrabljenega letnega dopusta za leti 2020 in 2021. škoda na zdravju. Neposredna pomoč podjetjem in posameznikom se odraža v dodatkih za izpostavljenost, nevarnost in posebne obremenitve za prostovoljne in ne poklicne pripadnike sil za zaščito in reševanje. kakor tudi za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialnovarstvenih ustanovah. Prav tako je predviden solidarnostni dodatek za ranljive skupine in dodatek za kmete. Zagotavlja se podaljšanje veljavnosti unovčitve turističnih bonov. Določen je tudi ukrep za delno povrnitev izgubljenega dohodka za samozaposlene, kmete in družbenike. Poleg tega se uvaja tudi določene poenostavitve na področju postopkov obdelovanja finančnih spodbud na javnih razpisih in pozivih na način, da bodo postopki čim bolj digitalizirani. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da je služba pripravila pisno mnenje, ter pojasnila, da so v mnenju dane uvodne pripombe ter pripombe k posameznim členom. V sami razpravi je predstavnica službe podala pripombe k posameznim amandmajem. Predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je predstavil pisno mnenje komisije in v njem opozoril na mnenje zainteresirane Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki predloga zakona ne podpira. Nasprotno pa matična Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance predlog zakona podpira. V razpravi so nekateri poslanci različnih poslanskih skupin opozorili na problematiko glede dopustnosti nekaterih vloženih amandmajev različnih poslanskih skupin. Imeli so postopkovne predloge v zvezi s tem in so zaradi nestrinjanja z nesprejetjem postopkovnih predlogov napovedali obstrukcijo. Sejo so pri tej točki obstruirale poslanske skupine Levica, SAB, SD in LMŠ. Glede samega predloga zakona pa je član odbora povedal, katere ugodne rešitve predlog zakona prinaša, in ob tem omenil posebne dodatke za upokojence, za posebej ranljive skupine in podaljšanje veljavnosti turističnih bonov. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval in sprejel 59 amandmajev poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Sprejel je tudi amandmaje poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani k naslovu petega poglavja ter k členom od 63 do vključno 67. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona pa je tudi sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališča Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavila mag. Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovani predstavniki vlade, kolegice in kolegi. Že desetič od izbruha virusne epidemije in od nastopa aktualne vlade obravnavamo zakonski paket, katerega vzrok je epidemija covida-19. V skoraj dveh letih smo se že navadili na ta način dela te vlade – paketno, z odloki, po nujnem postopku, v zadnjem trenutku, brez obrazložitev in z eno in edino utemeljitvijo COVID-19. Desetkrat je vlada prinesla paket, ki naj bi nujno bil potreben zaradi epidemije. V vsakem so bile poleg podtaknjencev tudi priložnosti za dopolnitve in izboljšave. Devetkrat so predsedniki štirih različnih odborov, ki so doslej obravnavali te zakonske predloge, zavzeli enako stališče: ker gre za interventni zakon zaradi izjemnega dogodka, naj se njegova vsebina omeji na področja, ki jih je predlagala vlada ob vložitvi predloga. Devetkrat doslej odbori in Državni zbor niso mogli glasovati o celi vrsti predlogov tako opozicije ali koalicije za izboljšave vladnih paketov, ker naj se vsebine interventnih zakonov nebi smelo širiti. Mnoge pozabljene skupine, gospodarske branže in življenjska področja, ki jih je prizadela **4. TRAK: (SC) - 10.15** (nadaljevanje) epidemija so morale čakati na konec zakonskih postopkov preden bi lahko naslovili njihove težave. za vsak posamezni amandma, ki bi dopolnil vsebino vladnega predloga je bilo potrebno obsežno in naporno dokazovanje, da ne gre za dodatne zakonske vsebine. Po navadi se je končalo na isti način, predlogi so bili označeni za poslovniško nedopustno in niso bili dani na glasovanje četudi je bila njihova vsebina smiselna. V 10 poizkusu se je spremenilo tudi to. Poslanci koalicije so le nekaj ur pred odločanjem vložili celo vrsto amandmajev, ki v že tako sporni zakon dodajajo sporni zakon med drugim tudi poseg v plačni sistem javnega sektorja, s katerim bi odpravili plačne omejitve za zdravnike in zobozdravnike. Tokrat predsedujoči odbora amandmajev ni označil za nedopustne temveč je na glasovanje vložil vsa vložena dopolnila. Kljub predlogom in protestom opozicije so tako vladajoči na odboru še dodatno razmesarili zakonski predlog, ki zato pred Državni zbor prihaja v bistveno drugačni obliki kot je bil vložen. Z odločitvijo predsednika odbora, da bo desetič ravnal drugače kot smo devetkrat bili prej s tem seznanjeni se je parlament znova podredil Vladi in njenemu diktatu. Z vedno novimi zakonskimi paketi, ki posegajo na različna področja in pravila že urejena z drugimi zakoni se ustvarja predvsem zmeda. Niti državljani niti Vlada se ne morejo več znajti v nepregledni množici pravil, zato ironično, da je na seji, na isti seji obravnavan tudi Zakon o debirokratizaciji med tem pa ljudi zasipavamo že z desetim paketom novih izjem, zato Vlado in njene podanike pa so tudi zakonski postopki zgolj krinka. Zakone sprejemajo, zaradi njihovih naslovov in zaradi navidezne legalnosti, zato je vseeno, če so koalicijski poslanci iz zakonskega besedila umaknili sporne člene, s katerim so si želeli dati pooblastilo za vladanje z odloki kajti zagotovo to nameravajo to početi naprej z zakonsko podlago ali brez nje. Spoštovani, v manj kot dveh letih so trenutno vladajoči tako zelo raztegnili meje nekoč nesprejemljivega, da se ni mogoče na nič več zanesti. Do prejšnjega četrtka se je bilo mogoče zanesti vsaj na dejstvo, da se bo to spoštovalo pravila tega doma. Sedaj vidimo, da so tudi ta žrtev samovolje vladajočih, ki lahko storijo vse, če se le sklicujejo na epidemijo in je niso razglasili. S takim načinom dela se vladajoči nadejajo, da bo dovolj ljudi preprosto dvignilo roke in se obrnilo v stran, da bodo vsi kritični glasovi potihnili oblast pa ostala v rokah manjšine, ki ji takšno stanje tudi ustreza. Socialni demokrati se ne bomo obrnili stran skupaj z demokratično opozicijo tokrat vlagamo vrsto dopolnil, s katerimi bi iz zakona odstranili vsaj najbolj škodljive vsebine, ki so jih vladajoči tudi tokrat skrili pod darila. Vztrajali bomo, da se tudi naši predlogi obravnavajo z enakimi vatli kot tisti, ki jih vlagajo vladajoči. Zakon, ki z načinom svojega sprejemanja krši vsa demokratična pravila pa v Poslanski skupini Socialnih demokratov ne moremo dati podpore. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Miha Kordiš. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Vlada Janeza Janše je popolnoma in v celoti zavozila vodenje epidemije Covid-19. Začelo se je z razvpitimi nabavami ventilatorjev in mask, kjer so prednjačile provizije ne pa družene potrebe, nadaljevalo z razvojem kriznih žarišč v domovih starejših občanov in zavezalo za katastrofalno sliko organizacije cepljenja, ki je med najslabšima med evropskimi državami. Proces je vseskozi spremljalo vladno sprejemanje odlokov, s katerimi so omejevali gibanja državljank in državljanov pa dopuščali enkrat te dejavnosti drugič druge dejavnosti spet tretje dejavnosti so zapirali četrte omejevali odloki pa so se pogosto spreminjali kar čez noč. V državi je skratka zavladala popolna zmeda. Nikjer drugje se ta zmeda ne odraža bolje kot v dejstvu, da danes sprejemamo že deseti protikoronski pat. Deseti paket med tem, ko bi morale biti podlage za vodenje in urejanje epidemije rešene že v njenem začetku in veljati skozi njeno celotno trajanje. Tako pa imamo vsakih nekaj mesecev na mizi Državnega zbora zmazek za zmazkom v kateremu se množijo bombončki za privilegirance in šikaniranje teh ali onih skupin državljank ali državljanov. V konkretnem predlogu tako lahko zasledimo že tretjo obliko izplačila solidarnostnega dodatka upokojencem, a je ta narejena spet že v tretje nepravično. Upokojenci s pokojninami do 510 evrov bodo namreč prejeli 300 evrov solidarnostnega dodatka, tisti z zgolj enim evrov pokojnine več, 511 evrov na primer pa kar 70 evrov dodatka manj in to kljub temu, da smo že v začetku izplačevanja solidarnostnih dodatkov v Levici in v demokratični opoziciji Vladi predložili formulo po kateri lahko te dodatke obračunava linearno in na družbeno pravičen način. Podobno je tudi z drugimi oblikami solidarnostnih dodatkov. Namerno in zavestno so iz PKP 10 izpadli delovni invalidi, tisti ki so kljub poškodbi in omejitvi svojih kapacitet še vedno zavezani k temu, da k družbi prispevajo po svojih najboljših močeh. Pa ostale ranljive skupine od brezposelnih do študentov, tudi te ne uživajo vladne pomoči in vladne podpore. Namesto tega je v PKO 10 svojo pote našel naravnost zavržen predlog, da se odpravi plačne omejitve za najvišje plačne razrede po katerih plačilo za opravljeno delo prejemajo zdravniki v tej državi. Ne pogovarjamo se niti približno o večjemu delu zdravništva, pogovarjamo se zgolj o tistih najbolje plačanih zdravnikih, saj veste, vsako leto lahko gledamo lestvico 50 najboljše plačanih javnih uslužbencev, nazadnje je med njimi svoje mesto našlo kar 46 zdravnikov. Rekorder med njimi je prejel 15 tisoč evrov plačila na mesec. V primeru takega zdravniškega mandarina Vlada sedaj nagrajuje še z dodatnimi tisoč evrov plače. V Levici pravimo, da je treba prioritete obrniti in plače najprej popraviti tistim, ki z njimi že sedaj ne morejo shajati, zato smo skupaj z demokratično opozicijo že za odbor pripravili amandma, ki plač navzgor ne bo popravil zdravniško-zavarovalniškemu lobiju, ki vodi in kroji našo zdravstveno politiko v obliki zdravnikov dvoživk pa vodstev raznoraznih bolnišnic, ampak bi plače dejansko popravil tam kjer jih je potrebno popraviti, to je pri zdravnikih začetnikih, mladih zdravnikih, tistih do 2 tisoč evrov bruto plače pa 3 tisoč evrov bruto plače, itn. Torekši pa je potrebno izpostaviti, da je ključni problem pri nas ne plačna umeščenost te ali one poklicne skupine, ampak prenizko plačilo za opravljeno delo na sploh med delavskim razredom, naj se pogovarjamo o zdravniškemu proletariatu v domovih starejših občanov ali v industriji. Edini ukrep, ki bi to plačno diskrepanco med najbolje plačanimi in najslabše plačanimi zares naslovil pa je izenačenje osnovne plače z minimalno plačo kot pravijo sindikati, enkra je minimalka. A takega ukrepa, ukrepa za socialno pravičnost v PKP 10 ne bomo našli niti ga ne bomo našli na dnevnem redu Vlade. Za kaj takega bo treba počakati

Hvala za besedo. Spoštovani gospod podpredsednik, spoštovani gospod minister, predstavniki Vlade, drage kolegice in kolegi! Zaključujemo še eno leto v katerem nas je utesnjevala epidemija COVID-19. Sledilnih besed v zgoščenih decembrskih prazničnih dneh bi gotovo na vrh pogostosti pojavljanja postavil besede s katerimi eden drugemu želimo zdravja. Utrujeni, tudi nestrpni in izčrpani zaradi epidemije sedaj bolj kot kdajkoli prej hrepenimo po povezanosti. Ljudje smo vendarle družbena in družabna bitja zato socialno izolacijo težko sprejemamo. Vendar mora biti naš pogled tokrat drugačen, ne gre za našo odločitev o našem zdravju, temveč tudi o zdravju ljudi okoli nas, ne le naših najbližjih, tudi vse skupnosti, ki ji pripadamo. Tudi naše osebne odločitve vplivajo na dolžino trajanja družbenega zastoja. Posledično naše odločitve vplivajo na delo zdravstvenih delavcev in njihovo preobremenjenost in nenazadnje na število razpoložljivih postelj in z njimi povezanih intervencij, ki rešujejo življenja, človeška življenja. Živimo v družbi, ki ceni človekovo življenje kot najvišjo vrednoto. To pomeni, da nam je bolj pomembno varovanje življenj kot na primer pravica do svobodnega gibanja ali pravica do zbiranja in združevanja. V teh duhu smo v času pandemije vse vidike javnega življenja podredili varovanju zdravja naše skupnosti. Na tem mestu želim ob 30. letnici sprejema Ustave Republike Slovenije izpostaviti genialnost njenih avtorjev, ki so v ta najvišji akt splošnih načel in pravil zapisali tudi vsebine za primer pandemije. Izpostavljam zgolj 17. člen Ustave, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo in 42. člen Ustave, ki nam daje pravico in svobodo do zbiranja in združevanja. Ta pravica pa je omejena, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni, tako pravi Ustava. Ko se pojavijo nove bolezni so obnašanje patogenov, sama bolezen in njene posledice velikokrat uganka. Tako je tudi pri bolezni Covid-19. V tem času v pogostosti pojavljanja besed prednjači tudi besedica »omikron«.

ki se lahko naseli ne le na necepljene in neprebolele, ampak mu nudijo možnost naselitve tudi cepljeni in prebolevniki. S tem se je virusu silovito povečal človeški teritorij, ki ga lahko poseli in zato je omikron glede kuženja postal pravi tornado. Izbruhi nalezljivih bolezni so torej nepredvidljivi. Zato ni mogoče zakonsko predvideti vseh možnih situacij do katerih lahko pride. Takšne zahteve so nerealne, sploh v našem sistemu, ki ne slovi po svoji hitrosti. Gospe in gospodje, Državni zbor obravnava 10. protikoronski paket pomoči ljudem in gospodarstvu. Dopolnjen predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 med drugim prinaša pomoč najranljivejšim skupinam naše družbe. Predlog prinaša tudi dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve za prostovoljne in nepoklicne pripadnike sil za zaščito in reševanje. Nismo pozabili na trajno nezaposljive invalide, ki dobijo solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Pomoč družinam za novorojenčke v višini 500 evrov se podaljša do 30. junija 2023. Nismo pozabili na invalide, nismo pozabili na upokojence. Ključno sporočilo tega zakona so pravzaprav rešitve, ki naslavljajo okoli 300 tisoč ljudi, ki so najranljivejši pri nas.

(nadaljevanje) Predlog zakona, ki je danes pred nami, je že deseti po vrsti, ki naslavlja epidemijo koronavirusa, predvsem pa njene posledice. Opozicije poslanske skupine SAB, LMŠ, SD in Levica smo obstruirale obravnavo PKP10 na Odboru za finance, saj je predsednik Odbora za finance koaliciji dal prosto pot, da si izglasuje, kar želi. Zopet se je izkazalo, da je aktualna oblast nad pravnim redom in Poslovnikom Državnega zbora. Požvižgajo se tudi seveda na ustavo. Naj poudarim, da je bilo kar 75 % amandmajev k 10. ZUJF-u, imenovanem PKP10, v neskladju s Poslovnikom Državnega zbora, zato nebi smeli biti predmet obravnave. To se je vseeno zgodilo, zato v Poslanski skupini SAB pri tako slabih parlamentarnih praksah in načinu dela nismo želeli sodelovati. Ni nam preostalo drugega kot da sejo obstruiramo in se zoperstavimo nezakonitemu vodenju seje. Vladajoča koalicija ruši vladavino prava in ne spoštuje zakonov, kar se je 23. decembra znova zelo jasno odrazilo. Hkrati dodajamo, da vsi ukrepi, zajeti v 10. protikoronskem svežnju, niso slabi. Ob tem v SAB izpostavljamo zlasti solidarnostni dodatek za najranljivejše upokojence. Žal koalicija s svojimi manevri v nedemokratičnim načinom delovanja podre vse tisto, kar je v resnici dobro. Kot običajno, gre tudi pri tem predlogu za velike finančne vložke – približno 180 milijonov. Vsekakor pozdravljamo, da je vlada naslovila težko zdravstveno in gospodarsko situacijo in podaljšala nekatere ukrepe, ki so se izkazali za učinkovite. Med drugimi podaljšanje veljavnosti turističnih bonov. V poslanski skupini SAB se strinjamo z navedbami predlagatelja, da je podaljšanje tega ukrepa v luči posledic epidemije tako z vidika omejenih možnosti koriščenja bonov kot iz vidika nadaljnje pomoči gospodarstvu nujno, saj številni posamezniki bonov še niso izkoristili. Se je pa seveda v zakonskem besedilu ponovno znašlo nekaj podtaknjencev, ki smo jih opozicijske stranke z amandmaji – bolj kot ne neuspešno – skušale črtati iz zakonske materije. V Poslanski skupini SAB smo k predlogu zakona vložili amandma, s katerim smo želi razširiti možnost uporabe bonov za storitev področja dobave električne energije, goriv, kurilnega olja in zemeljskega plina, ki so v celoti izvedene in koriščene na ozemlju Republike Slovenije z namenom vzdrževanja socialnega položaja državljank in državljanov zaradi dviga cen vseh naštetih energentov. Predlagali smo, da bi lahko upravičenci, ki svojih bonov še niso izkoristili, te unovčili pri ponudnikih zgoraj navedenih storitev. Boleče dejstvo, s katerim se sooča naša država, je, da 254 tisoč prebivalk in prebivalcev živi pod pragom revščine, od tega kar dve tretjini upokojenk in upokojencev. Prav tako smo v SAB predlagali, da so vsi upokojenci upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka, in ne samo tisti, ki imajo pokojnine nižje od 714 evrov. V SAB smo tako predlagali, da vsi uživalci uživalci pokojnin prejmejo solidarnostni dodatek glede na višino prejete pokojnine. Koalicija je na seji matičnega delovnega telesa sprejela zgolj amandma, s katerim je zvišala mejo na 732 evrov. Epidemija je prav tako brez dvoma razgalila kadrovsko podhranjenost slovenskega zdravstvenega sistema, saj je že dlje časa na robu zmogljivosti. Zaposleni so izčrpani, nekateri so ta poklic iz tega razloga celo zapustili. Z amandmajem SAB smo predlagali, da lahko ministrstvo, pristojno za zdravje, odredi prednostno razporejanje kadra glede na izkazane potrebe za pomoč pri oskrbi bolnikov s COVID-19 tudi za koncesionarje in zasebne izvajalce zdravstvenih storitev. Dejstvo je, da so razmere v bolnišnicah izjemno težke, posledično pa so zdravstveni delavci že na robu zmogljivosti. V izogib kolapsu zdravstvenega sistema so na pomoč / znak za konec razprave/ slovenskim bolnišnicam prišli tudi italijanski vojaški zdravstveni delavci, med njimi pa so tako zdravniki kot medicinske sestre. V Poslanski skupini SAB menimo, da bi bilo smotrno, da z namenom preprečitve kolapsa zdravstvenega sistema uporabimo tudi vse domače kadrovske kapacitete tako iz mreže javne zdravstvene službe kot tudi zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev. Žal naš amandma na Odboru za finance ni bil sprejet. Naši predlogi in večina predlogov drugih opozicijskih skupin, ki smo jih sopodpisali, so / znak Kar pa lahko poudarimo in poudarjamo bomo vedno znova, vlada je z vodenjem epidemije zavozila vse, na vseh frontah omejevali ukrepe, ne dajejo pravih rezultatov, javno zdravstvo poka po šivih, število ur… / nerazumljivo/ pa je še vedno previsoko. To so dejstva, ki povedo vse. Janševa vlada se za dimno zaveso Covid-19 loteva zadev, ki za reševanje epidemije in zdravstvene krize niso ne nujne ne potrebne. Še več, utegnejo povzročiti več škode kot epidemija sama.

Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki vlade. Pred nami je zakon, poimenovan tudi PKP 10, katerega glavni cilj je nadalje omiliti in odpraviti posledice, ki jih je pandemija prizadela zdravju, delu, gospodarstvu in socialni varnosti naše družbe. Tudi ta že 10. protikoronski paket pomoči je v prvi vrsti naravnan solidarnostno. Jasno je namreč, da je bilo breme, povezano s pandemijo, neenakomerno razpršeno po različnih segmentih naše družbe. To breme se je v nekaterih dejavnostih odražalo v popolni zaustavitvi delovanja, ponekod v močno okrnjenem razvojnem potencialu, ponekod pa deležniki niso občutili večjih posledic. zato je tudi ta protikoronski paket osnovan na načelu, da ublaži neenakomerno razporeditev bremena na tistih družbenih skupinah in gospodarskih panogah, ki so utrpele najhujše posledice in bile izpostavljene najhujšim pritiskom. Kot del tega paketa se zato uvajajo nekatere pomoči in finančni dodatki, kot so solidarnostni dodatek za posebej ranljive skupine, med te upoštevamo tudi vse skupine invalidov, dodatek za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč ter solidarnostni dodatek za upokojence. Paket predvideva pomoč pri nakupu hitrih antigenskih testov in kompletov za samotestiranje. Prav tako se določa pravna podlaga za podaljšanje veljavnosti turističnih bonov. Obenem pa se v zakonu predvideva tudi delna povrnitev izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi obveznosti varstva otroka. Po obravnavi predloga zakona na nedavni seji Odbora za finance pa ta zakonski predlog ne vsebuje več določb, ki bi posegale oziroma popravljale Zakon o nalezljivih boleznih, ki sicer po odločitvi Ustavnega sodišča potrebuje nekatere korenite spremembe in dopolnitve. Nadaljnje nasprotovanje zakonu je zato nerazumljivo in je v nasprotju s solidarnostnim načelom pomoči potrebnim družbenim skupinam. Ocenjujemo, da gre zgolj za nasprotovanje samo po sebi, torej za politični boj z vsemi sredstvi, četudi na plečih najbolj ranljivih. Kmalu bomo vstopili v tretje leto soočanja s posledicami pandemije. Kljub temu, da se danes ponovno soočamo z višjim številom aktivno okuženih, pa smo se naučili živeti na način, ki širjenje okužb precej učinkovito zamejuje. Danes tako dokaj dobro vemo, kdaj pričakovati kritična obdobja in kdo so tisti, ki se takrat znajdejo pod najhujšim pritiskom. Prav tako znamo sprejemati učinkovite in hitre gospodarske ukrepe in z njimi blažiti padec gospodarske aktivnosti v kritičnih obdobjih. Prepričani smo, da se moramo tudi tokrat na vsak način izogniti spremembam v dinamiki zagotavljanja podpore ljudem in gospodarstvu. Verjamemo namreč, da bi lahko oviranje izvedbe načrtovanih ukrepov, ki bi ga povzročilo današnje nesprejetje zakona, privedlo do rušenja nekaterih temeljnih razmerij v naši družbi. Še več, nasprotovanje predlaganim rešitvam bi bilo po našem mnenju v nasprotju z načeli pravičnosti in solidarnosti. Napovedi, ki zadevajo gospodarsko rast v prihajajočih obdobjih, so relativno dobre. Danes imamo predvsem zaradi izredno dobro izpeljanih državnih intervencij eno najnižjih stopenj brezposelnosti in eno najvišjih stopenj gospodarske rasti v Evropski uniji.

da se mora naša fiskalna zmogljivost še naprej primarno osredotočati na odpravo posledic pandemije in okrevanja gospodarstva, vse dokler bodo pandemske okoliščine ovirale nemoteno opravljanje gospodarskih dejavnosti oziroma vseh družbenih aktivnosti. razprave/ v naši poslanski skupini predlog tega, tako imenovanega, desetega protikoronskega zakonskega paketa, podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Robert Polnar. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Položaj, v katerem se nahajamo in je obeležen z virusno pandemijo, je v resnici zelo poseben le po svojem trajanju. Od pandemija AIDS-a preko ptičje gripe, ebole, SARS-1, vemo, da svetovno tržišče proizvaja v kombinaciji s slabimi zdravstvenimi sistemi na ogromnih površinah in s trendom nespoštovanja potreb nujnega cepljenja, neizogibno hude in smrtonosne pandemije. Zapletenost pandemije se kaže v tem, da je vselej področje izraženosti med naravnimi in družbenimi opredelitvami. Ta kriza, ki ni samo zdravstvena kriza in kriza političnih inštitucij, ampak tudi globoka ekonomska kriza, razkriva slabosti našega načina življenja. Od nekaj je bila ena od odlik demokracije, da je to vrsta samo popravljajoče politične ureditve. To nikakor ne pomeni, da v demokracijah ne delamo napak, toda ob primerjanju s totalitarnimi režimi, so demokracije boljše v popravljanju napak. Narava politične ureditve ne določa, kdo se bo bolje odzval na krizo. Pandemija je dramatična kriza in med njo začenjajo države postajati podobne druga drugi. Glavna vprašanja postanejo učinkovitost, raven zaupanja v družbi, izkušnje s preteklimi krizami in učinkovitost državnega aparata. Posamezne demokracije lahko za to, da bi se učinkovito spopadle s krizo, uporabijo politike, ki si jih je sicer težko zamisliti. Ta fleksibilnost pa je znamenje moči demokratične ureditve, ne pa znamenje njene slabosti. V skladu s poglabljanjem in razširjanjem dimenzij krize, smo v Sloveniji do sedaj sprejeli 9 protikoronskih zakonov. O njihovem pomenu, smislu in učinku imamo tudi popolnoma nasprotujoča mnenja, poudariti pa je treba, da je to naša realnost. V fiskalnem smislu delamo to, kar je mogoče, ne pa tistega, kar se vsakodnevno poraja v pregretih glavah krojačev utvar. Deseti protikoronski zakon je kombinacija ukrepov za varovanje zdravja in ukrepov, ki imajo namen pomagati posameznikom in podjetjem. Ravno tako gre za kombinacijo podaljševanja že veljavnih ukrepov in uvajanje nekaterih novih. Podaljševanje trajanja ukrepov se nanaša na razporejanje kadra v zdravstvenih zavodih na financiranje telemedicinske obravnave, koriščenje odsotnosti z dela do 3 dni brez potrdila o upravičenosti zadržanosti in možnosti izrabe neizkoriščenega letnega dopusta za leti 2020 in 2021. Na tem področju je posebej izpostavljeno podaljšanje veljavnosti unovčitve turističnih bonov. Med novimi ukrepi poudarjamo predvsem določitev povračila škode tistim upravičencem, ki so bili cepljeni in jim je nastala škoda na zdravju. Neposredna pomoč podjetjem in posameznikom se odraža v dodatkih za izpostavljenost, nevarnost in posebne obremenitve za prostovoljne in ne poklicne pripadnike sil za zaščito in reševanje. V dodatkih za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialnovarstvenih ustanovah, pomoči pri nakupu hitrih testov za samotestiranje in delni povrnitvi izgubljenega dohodka za samozaposlene družbenike, ki so poslovodne osebe in kmete. Poslanci Poslanske skupine Desus izpostavljamo solidarnostni dodatek za upokojence v treh različnih višinah – 300, 230 in 130 evrov. Celotne finančne posledice predlaganega zakona so ocenjene na 280 milijonov evrov, pri čemer ta dodatek obsega **10. TRAK: (SC) – 10.45** (nadaljevanje) 80 milijonov evrov se pravi skoraj oziroma nekaj manj kot eno tretjino vseh odhodkov in to je tisto, kar je resnično pomembno. Nikakršni virus ne more odstraniti človeške potrebe, da v naravnih in družbenih dogajanjih vidi nekakšen smisel. Vse, kar lahko mi v celi zgodbi storimo je, da se zoperstavimo svojim znanjem toda ne s tistim znanjem, ki smo ga posesali iz Facebook na hitrico, ampak izključno s tistim, ki se razvija v laboratorijih in eksperimentalnih centrih prenaša pa se s knjigami in resnim šolanjem. Kadar se to znanje oplemeniti z našim sočutjem do vsakega človeka, potem je mogoče nadvladati tako virusne kot ekonomske apokalipse. Ta enostavna in jasna resnica bo edino dobro, ki bo izšlo iz sedanjega zla. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo zakon podprli.

Lep pozdrav vsem prisotnim še posebej vam, podpredsednik Državnega zbora, predstavnikom Vlade z ministrom na čelu. Prepričan sem, da ko se je lani prvič zapirala država nihče ni premišljeval o tem, da bomo morali sprejeti kar 10 tako imenovanih PKP se pravi deseti protikoronski zakon. Mogoče se še premalo zavedamo v kakšni resni situaciji smo. Iluzorno je pričakovati, da bomo končno odpravili zadnji ukrep, da bomo začeli živeti normalno do tja je še zelo zelo daleč. V vsaki zdravstveni krizi so tudi ekonomska in ta razen zvišanja cen še nismo občutili. V tem malo več kot leto in pol smo dobili izstavljen račun za vse napake, ki smo jih ali so jih v preteklih letih pridno zaklepali v omare, se delali, da jih ni in si govorili, da ni tako hudo. Ni nas streznilo, da je pošiljanje sms-ov na 1919 pod različnimi gesli postala stalnica. Nismo slišali kritike različnih organizacij, ki so opozarjale, da nimamo dovolj kadra, da veliko ljudi živi pod pragom revščine seveda jih v tem hramu demokracije radi na glas govorimo in se predlagajo neka zvišanja za nekaj 10 evrov. Star pregovor pravi, da je s polno ritjo lahko pametovati žalostno je, da nekateri tukaj delate le-to. Sramotno je, da mi kot predstavniki državljanov naredimo bistveno premalo, da bi pomagali ljudem. Ne rečem, da je PKP-10 popoln, da bomo odpravili vse krivice daleč od tega definitivno pa bom pripomogel k temu, da bo klofuta, ki jo bomo dobili po koncu tega covidnega obdobja milejša. Turistični boni so vsekakor vladni bombončki in močno dvomim, da se bo še tistih 30 odstotkov lansko letni porabilo za nočitve. Verjamem pa, da bodo letošnji pomagali še komu. Sploh ne vem kako je lahko prišlo do tega, da se je pozabilo na espeje, kmete in družbenike, ki so bili napoteni v karanteno. Niti pomisliti nočem koliko teh je moralo karantensko odločbo kršiti, ker položnice je nekdo moral plačati in tudi hrano je nekdo moral nabaviti, je enostavno ne dobiš na lepe poči. Pohvalno je, da se bo pripadnike civilne zaščite in še koga nagradilo za požrtvovalno delo v tem času. Skrajni čas je že bil glede na to, da so dejansko bili tudi v prvih bojnih vrstah a menda je to njihova naloga. Preveč samoumevno so nam postale določene stvar. Tako nam je že čisto samoumevno, da preko 200 tisoč upokojencev dobi pokojnino nižjo od 600 evrov, še dobro, da bomo, zaradi tega PKP dobili ponovno solidarnostni dodatek. V nedogled bi lahko našteval zakaj je nujno, da se podre tudi ta PKP. Mi bomo vsekakor amandmaje podprli v zakonu, vendar imamo pomisleke pri amandmaju dviga plačnih razredov za zdravnike in zobozdravnike, čeprav je bilo v igri govora o mladih zdravnikih in zobozdravnikih, glede na to, da sem v tem času dobili preko 10 tisoč elektronskih sporočil naj ne podprem PKP-10 je očitno določenim le uspelo ljudi ponovno naplahtati, da se jim krati ne vem katera pravica.

Zakon, žalostno pa je edini problem pri tem zakonu za nasprotnike zakona je, da je samo en, ni pravi predlagatelj. Hvala lepa za vašo pozornost.

V slabih dveh letih smo poslanke in poslanci odločali o desetih protikoronskih zakonodajnih paketih, ki so blažili posledice epidemije Covid ali pa naj bi jih. Modus operandi njihovega sprejemanja je praktično identičen od prvega zakonodajnega paketa naprej. Številni ukrepi so bili nujni in potrebni, mnogi od njih pa so predstavljali in še vedno predstavljajo obvode od demokratičnih načinov sprejemanja odločitev. Naivni bi bili, če bi tokrat pričakovali kaj drugega. In na nek način je pravzaprav ironično, da se to dogaja v času, ko praznujemo enotnost in samostojnost naše države ter 30. obletnico sprejetja Ustave, kot da bi takšen način vladanja bil nekomu pisan na kožo. Komu le, pa je že retorično vprašanje. Vladi Janeza Janše tudi po dveh letih zahtevne epidemiološke borbe ni jasno, da so poleg odlokov potrebni tudi zakoni. To je eno in edino relevantno sporočilo, ki ga je tekom tega časa s svojimi odločitvami ves čas dajalo Ustavno sodišče. In kaj je storila oblast? Prvič, glasovala proti lastnemu Zakonu o nalezljivih boleznih ker se je zbala ljudstva. Drugič, v PKP 10 vnesla določila, po katerem bi bilo vladanje z odloki absolutno dovoljeno. Kasneje so koalicijski poslanci uvideli, da lahko takšna rešitev ponovno sproži množičen upor ljudstva in na seji Odbora za finance so bili sprejeti amandmaji opozicije za črtanje spornih členov. Vsi ti koraki vladajočih kažejo, da lahko oblastno samovoljo prepreči le sprejem dopolnitev Zakona o nalezljivih boleznih, ki celovito urejajo vsebino, postopke in pogoje za ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni ob istočasnem varovanju pred prekomernimi posegi v pravice in temeljne svoboščine. Govorimo seveda o zakonu, ki ga je pripravila civilna družba, pravna mreža za varstvo demokracije in ki smo ga v parlamentarno proceduro vložili nepovezani poslanci. Zdravniške plače, druga nevralgična točka tega zakona. Zdravniki vztrajno zagovarjajo izstop iz enotnega plačnega sistema in zdi se, da jim tokrat uspeva. Na strani vladajočih spet ni poguma, da bi namesto selektivnega dviga plač odprli socialni dialog in se z zdravniki, zobozdravniki, medicinskimi sestrami, negovalci in vsemi ostalimi kolektivno pogajali, tako kot se to počne v normalnih demokratičnih državah kjer socialni dialog nekaj velja. Zdi se delo, da je Vlada Janeza Janše enkratna priložnost za zdravniški ceh, seveda po logiki najmanjšega napora in v breme in v problem naslednje Vlade, tako je tudi najlažje. Začelo se je z delitvijo Covid dodatkov vse povprek in radodarno, končuje se z desetim protikoronskim paketom. Vprašanje, ki ostaja neodgovorjeno je cunami zahtev drugih poklicnih skupin in njihova pogajalska moč pred iztekom trajanja časa te Vlade. Vladajoči so v vseh desetih protikoronskih paketih premogli veliko poguma za ruvarjenje po pravni državi, po vladavini prava in kršenju osnovnih demokratičnih postulatov. Niso pa premogli toliko poguma, da bi z zadostno precepljenostjo četudi obvezno, v resnici zagotovili zdravo življenjsko okolje za državljanke in državljane. To je v resnici daleč največji negativni davek te Vlade, ki nas bo stal nesorazmerno veliko, še najbolj pa v trajni izgubi zaupanja populusa **12.

Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. Spoštovani minister, spoštovani člani vlade, kolegice, kolegi. Pred nami je predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in pa odpravo posledic COVID-19, t.i. PKP10. Glavni cilj je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljivih boleznih covid na področju zdravstva, gospodarstva in pa socialne varnosti. Pred nami je 10. paket. Državni zbor je na predlog Vlade Janeza Janše sprejel do sedaj že devet protikoronskih paketov. Rezultati danes so tisti, ki govorijo, da so bili teh devet paketov nujni in upravičeni ter tudi uspešni. Slovenija danes beleži med državami Evropske unije eno izmed največjih gospodarskih rasti. Slovenija med državami Evropske unije beleži eno izmed najmanjših brezposelnosti. V Sloveniji imamo trenutno rekordno brezposelnost v zgodovini Slovenije. Bonitetne ocene Slovenije ostajajo iste oziroma se povečujejo. S tem lahko ugotovimo, da nam bonitetne agencije in pa tuji partnerji zaupajo in ocenjujejo, da je Slovenija stabilna in pa zaupanja vredna država. Rdeča nit tudi 10. t.i. protikoronskega paketa je zajezitev bolezni COVID-19, pomoč gospodarstvu in pa pomoč najbolj ranljivim skupinam. V paketu PKP10 bi izpostavili naslednje zadeve. Solidarnostni dodatek za upokojenci, ki prejemajo pokojnino v znesku do 510 evrov, bodo dobili dodatek v višini 300 evrov. Upokojenci, ki prejemajo pokojnino od 510 do 612 evrov, bodo dobili dodatek v višini 230 evrov. Upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini od 612 do 714 evrov bodo dobili dodatek v višini 130 evrov. Solidarnostni dodatek se bo izplačal tudi za posebej ranljive skupine v višini 150 evrov. Enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje položajev bodo dobili v višini 150 evrov tudi osebe, ki so starejše od 65 let in niso prejele dodatka kot upokojenci, ter nosilci oziroma člani kmetije. PKP10 uravnava tudi pravno podlago za podaljšanje veljavnosti turističnih bonov izdanih v letu 2020. Vrsta ukrepov se sprejema v zvezi s področjem izobraževanja in pa s področja zdravstva. Podaljšuje se ukrep 3 dni bolniške brez zdravniškega potrdila. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ocenjujemo, da je paket PKP10 nujno potreben. Zato ga bomo tudi podprli. Poudarili bi pa radi, da smo poslanci in poslanke na Odboru za finance podprli štiri opozicijske amandmaje, in sicer vse amandmaje, ki se navezujejo na področje Zakona o nalezljivih boleznih. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da bo sprejem PKP10 podlaga za zajezitev COVID-19 in pa da bomo ohranili delujoče gospodarstvo, ohranili delovna mesta in zaščitili najbolj ranljive skupine. lepa. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavila Andreja Zabret. Izvolite.

Zanimivo je, da so pristojni že poleti govorili o tem, da se nahajamo v četrtem valu epidemije korona virusa, zakon ki naj bi pa vseboval nujno potrebne ukrepe vezane na epidemijo pa obravnavamo šele danes. To je, v zadnjem tednu decembra. Če smo bili prej pri dosedanjih obravnavah protikoronskih zakonov priča marsičem, pa je bilo dogajanje na seji Odbora za finance minuli četrtek kaplja čez rob. Da si predsednik odbora drzne samovoljno tako eklatantno kršiti Poslovnik in se požvižgati na vsa pravila je resnično nedopustno. Koalicija je le nekaj ur pred sejo vložila 43 strani amandmajev izmed katerih jih je bilo po besedah predsednika odbora kar 75 % poslovniško nedopustnih. To pomeni, da o njih ne bi smeli odločati, vendar pa je predsednik kar po svoji presoji dovolil glasovanja o njih. In zato, ker so pač amandmaji prišli s strani koalicije. V LMŠ pri takem manevru nismo mogli sodelovati. Še več, z amandmaji se je predlagalo nekatere korenite spremembe trenutne ureditve, ki v interventnem zakonu nimajo kaj iskati. Najbolj seveda bode v oči dvig plač najbolje plačanih zdravnikov in zobozdravnikov. Takšna sprememba, ki posega v sistem plač v javnem sektorju se nikakor ne morejo sprejemati v interventnem zakonu, še manj pa samo z nekim amandmajem. Enako velja za določbe s katerimi se dejansko niža raven znanja slovenskega jezika za zdravstvene delavce oziroma zdravstvene sodelavce. Takšne spremembe bi morale biti obravnavane v dialogu s socialnimi partnerji in ostalimi ključnimi deležniki. Kljub temu, da smo v LMŠ in opoziciji uspeli preprečiti namero vlade Janeza Janše po uzakonitvi vladanja z odloki pa zakon ostaja slab in v več pogledih tudi sporen. Poleg že omenjenih sprememb podtaknjenih z amandmaji v PKP10 še vedno ostaja možnost, da bi delodajalec lahko delavcu odredil delo po poteku delovnega časa brez omejitev za počitek. Temu v LMŠ nasprotujemo. Izrazito nestrinjanje s predlogom so izrazili tudi sindikati. Možnost odreditve daljšega delovnega časa pomeni možnost krajšega uživanja svojega prostega časa in s tem krnitev zasebnosti. To pa je lahko poseg v varovane pravice delavcev, kar pomeni poseg v človekovo pravico. Na to je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. Takšne določbe so se znašle v zakonu, saj je bil tudi deseti PKP sprejet brez socialnega dialoga. Kljub temu, da je bilo časa na pretek in kljub temu, da zakon vsebuje ukrepe, ki bi morali biti obravnavani na Ekonomsko-socialnem svetu. Socialni partnerji imajo ogromno izkušenj in praktičnega znanja, da lahko kvalitetno, strokovno in s svojimi izkušnjami pomagajo pri pripravi interventnih zakonov. Toda vlada očitno s tem izraža namero, da si ne želi vzpostavitve socialnega dialoga, niti ponovnega delovanja Ekonomsko-socialnega sveta. Zakon vsebuje tudi nekatere člene, ki niso neposredno povezani z epidemijo oziroma sploh niso interventne narave. Po drugi strani pa PKP10 ne vsebuje pomoči najbolj prizadetim panogam, kot je na primer industrija srečanj. In še očitek, ki smo mu priča pri čisto vsakem PKP-ju, ponovno se ustvarja dodatna zmeda in nepreglednost v slovenskem pravne redu. PKP10 posega v številne PKP-je, kakor tudi v določeno področno in sistemsko zakonodajo, vzporedno pa ureja ista vprašanja kot jih urejajo že nekateri drugi zakoni, kar preglednost in jasnost ureditve še dodatno zmanjšuje. Pravni naslovljenci svoj pravni položaj vse težje razberejo. V LMŠ takšnemu predlogu zakona ostro nasprotujemo. K predlogu smo sicer vložili številna dopolnila, s katerimi želimo v zakon vnesti nekatere potrebne ukrepe oziroma s črtanjem posameznih členov sanirati vsaj tisto najnujnejše. Vendar bomo v LMŠ zakonu kljub temu nasprotovali.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

za novo 8.a poglavje, za novi 20.a člen in za novi 20.b člen. Amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 1. členu je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja za novo 17. poglavje in novi 40.a člen. Amandma poslanskih skupin nepovezanih poslancev in LMŠ k amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 1. členu pa je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja za novo poglavje 8 – začasni ukrepi na področju šolstva. Zato bomo o vseh amandmajih za to poglavje in k tem členom razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 1. členu, ki je spremenjen, ter za novo 17. poglavje in novi 40.h člen, 4 amandmaje poslanskih skupin LMŠ, SD, SAB in nepovezanih poslancev k 1. členu za novo 8.a poglavje, za novi 20.a člen in za novi 20.b člen, amandma poslanskih skupin nepovezanih poslancev in LMŠ k amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 1. členu ter amandma poslanskih skupin nepovezanih poslancev in LMŠ za novo poglavje 8 – začasni ukrepi na področju šolstva. Želi kdo razpravljati? Prosim za prijavo, prijava poteka. Prijavljenih imamo 5 poslank in poslancev. Najprej pa dobi besedo predstavnik vlade, minister ANDREJ ŠIRCELJ:** Hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik. Zdaj moja razprava bo kratka, predvsem bo to odziv na nekatera stališča poslanskih skupin. In prvo, kar želim poudarit, je, da ta 10. protikoronski zakon ni predlagan zato, ker bi si kdorkoli to posebej želel v vladi, ampak zato, da omilimo posledice Covid krize, ki dejansko poteka v svetu, v Evropi in v tej državi že skoraj 2 leti. Tako da s tega zornega kota je glavni cilj in glavni namen, glavni cilj je seveda omilitev posledic, glavni namen pa je, da se seveda to zgodi tako, da bo gospodarstvo kot prebivalstvo utrpelo čim manjše posledice na socialnem področju predvsem prebivalstvo in na gospodarsko-finančnem gospodarstvo. Tako da s tega zornega kota bi želel poudariti, da je temelj vseh 10 zakonov to, da dejansko obdržimo delovna mesta in da zagotovimo ljudem spodobno življenje v teh razmerah, predvsem tistim, ki so najbolj prizadeti. Tukaj velja seveda posebna zahvala zahvala zdravstvenim delavcem in vsem tistim, ki skrbijo za bolnike, in tistim, ki dejansko rešujejo življenja. Tukaj smo bili večkrat pred dilemo in smo še vedno pred dilemo tudi v povezavi prioritet glede pravnih prioritet **15. Covid-19. Prvič, seveda pravica do zdravja in pravica do življenja, ki izhaja tudi iz pravice do zdravja, ima vsekakor tukaj prioriteto, tudi po mojem osebnem mnenju, v pogledu človekovih pravic. Iz tega zornega kota želim povedat, da je temeljni namen vseh desetih zakonov predvsem to, še enkrat, da se zagotovi življenje čim večjemu številu ljudi, ne glede na Covid in da se seveda zagotovi tudi zdravje. Seveda so resursi tukaj omejeni in v zvezi s tem so seveda predlagane tudi določene določbe, tako na področju zdravstva, kot na področju sociale oziroma socialnih pravic. Na eni strani, na drugi strani pa se zavedamo, da moramo zagotoviti gospodarsko delovanje, da moramo zagotoviti to, da gospodarstvo deluje, v čim bolj normalnih pogojih in da na tej podlagi seveda gospodarstvo zagotavlja tudi prihodke, ki so uporabljeni predvsem v večji meri za zdravstvo. Tukaj bi rad povedal, da vsekakor, če govorimo o tem, da s tem zakonom želimo zmanjšat socialne težave, potem moramo seveda povedat, da želimo to naredit pri tistih, ki so najbolj socialno prizadeti, v tem pogledu in želimo to naredit na način, kjer, kot smo že dvakrat dejansko naredili. Naredili predvsem zaradi tega, da tudi posredni učinki Covid-a ne vplivajo na te ljudi. Tukaj mislim tako na invalide, kot upokojence, v takšni meri, da bi jih dejansko prizadeli. Drugo, kar želim pa seveda povedat je, da gospodarstvo je deležno predvsem ukrepov na tistih področjih, kjer je gospodarstvo najbolj prizadeto. To pa je na področju turizma in na področju tudi, nekateri ste omenili industrijo srečanj in tako naprej, spremljevalnih področjih. In tukaj bi rad povedal da, seveda, v ta del gospodarstva gre tudi finančno največji del teh ukrepov, zaradi tega seveda tudi podaljšujemo bone in tukaj moram povedat tudi to, da gospodarstvo deluje, da je nezaposlenosti manj, kot leta 2019, da je stečajev manj, kot leta 2019, da seveda to gospodarstvo in tukaj gre zahvala njim in seveda vsem naporom, ki se dogajajo, lahko financira zdravstvo, zdravstvo, ki v ob, bom rekel, največjih uporih, ki jih zdravstveni delavci dejansko delajo, rešuje neposredno življenja. Zakaj odloki? Zakaj ne normalni postopki? Zakaj zakoni po hitrem postopku? Zaradi tega, ker je Covid bolezen, če želite, virus, tukaj tako hiter in tako hitro se širi, da bi vsekakor kakršnikoli ukrepi, ki bi potekali po postopkih, ki bi trajali tukaj 6 mesecev, 9 mesecev, kot seveda traja neka javna razprava in tako naprej, dejansko dosegel veliko večji negativen učinek, kot ga doseže s tem, da je treba hitro odreagirati, hitro reagirati na tistih področjih, ki so seveda najakutnejša. Tako da, s tega zornega kota, seveda, bom rekel, na nek način, bom rekel, utemeljujem, zakaj so predvsem tako imenovani zakoni, ki govorijo o preprečevanju Covid-a, hitro postavljeni s strani Vlade, po hitrejšem oziroma nujnem postopku. Žal – žal – tukaj večkrat ne gre drugače, reagirati je treba veliko hitreje,

poudarja spremembe na treh področjih – na področju zdravstva, gospodarstva in na področju socialne zaščite posameznikov. S tem seveda in s ciljem, da se omeji na eni strani širjenje virusa, na drugi strani zagotovit delovanje gospodarstva tudi z dodatnimi

Hvala za besedo, predsedujoči. Na mizi imamo seveda obravnavo PKP10. Seveda smo vsi pričakovali, da bo PKP10 končno rešil z vsemi temi posegi, ukrepi COVID-19 vsa področja, ki jih prejšnjih 9 paketov ni reševalo, kar smo izpuščali, kar smo, recimo, tudi napačno pristopali in tako naprej. Žal tega danes nismo dočakali. In da povem naslednje. Tudi danes je minister, tudi zdaj v zadnjem govoru, jasno povedal, da se mudi, da je treba hitro ukrepati. Ampak zdaj tu meni nekaj ni jasno. Če pa je direktor NIJZ že avgusta napovedoval četrti val, danes pa smo konec decembra, kje je zdaj tu hitro ukrepanje? Nadalje, če smo na samem Odboru za finance dobivali med sejo maso, če se tako izrazim, amandmajev za sprejemanje, da niti nismo mogli imeti vpogleda, kaj se dogaja, kakšni ukrepi so, kako bodo vplivali na gospodarstvo, na socialo, na tiste, ki v tej epidemiji so prikrajšani, ne morejo delati, in danes enako, pravkar smo bili seznanjeni, 15 strani novih amandmajev, zdaj, če gledam iz vidika neke odgovornosti kot poslanca v tem državnem zboru, kako naj zdaj realno ocenim, kako so ti ukrepi dobri, slabi, kako učinkujejo kratkoročno, dolgoročno? Nikakor tega ne moremo, bom rekel, z neko odgovornostjo danes dvigniti roke ali pa tudi, bom rekel, ne dvigniti, da jih zavrnemo. Mislim, na tak način se mi zdi, da je res od te vlade dokaj neodgovorno, da tako pristopamo in tako delamo. Zdaj, če vemo, da je tudi na sami seji Odbora za finance tako Državni svet izrekel negativno oceno k PKP10 ukrepom, da je Zakonodajno-pravna služba skoraj 50 strani pripomb dala, da so neusklajeni z zakonodajo, da celo kršijo Ustavo Republike Slovenije, celotna opozicija nasprotuje, utemeljuje, kje so ti vzroki, zakaj se ne da delati, sam predsednik Odbora za finance je na seji izrazil takrat tisti amandmaji, ki so takrat bili vloženi, da je 75 % teh amandmajev v nasprotju z zakonodajo, da niso sprejemljivi, pa kljub temu jih je potem koalicija sprejela, seveda brez naše prisotnosti, poslancev opozicije, in tako ko smo rekli, danes dodatno na 15-ih strani amandmaji, ki jih niti nismo mogli še prebrati, mi pa že obravnavamo in želimo, da danes o tem glasujemo, to je nekako popolnoma nesprejemljivo, da na tak način obravnavamo ta PKP10, od katerega smo pričakovali, da seveda bo reševal vse tisto, kar do zdaj ostali niso. Seveda jaz se najbolj ukvarjam seveda s to tudi, kako pa to vplivajo, te PKP ukrepi, na našo likvidnost države, na naše proračunske dokumente, ki smo jih tudi že nekako sprejeli. To, kar smo v 2022, praktično je za nami. Tudi 2021 je načeloma že leto za nami in imamo zelo dokaj jasno sliko, kakšno je. Za leto 2022-2023 pa bo vse to še učinkovalo in danes jaz ne morem oceniti kaj bo. Že sedanja slika teh proračunskih dokumentov, ki pa smo jih sprejeli je jasno razvidno, da je dodatna zadolženost države Slovenije za 11 milijard in pol iz teh podatkov, ampak novi, novi amandmaji, novi ukrepi, ki pa to luknjo še povečujejo. Zdaj, kje je problem kar nas opozarja tudi evropska komisija? Evropska komisija nas opozarja, da povečujemo strukturni primanjkljaj, in da smo ga spravili na točko, ki ga bo praktično nemogoče spraviti na uravnotežen cilj nazaj kot sledi za to področje in zelo jasna je slika, v štirih letih se bo država Slovenija zadolžila za 11 milijard in pol s tem primanjkljajem, če samo iz tega gledamo, od tega pa za Covid izdatke znaša 5 milijard 600, to se pravi, manj kot polovico in ta drugi primanjkljaj, ki se pa nanaša na strukturni primanjkljaj je pa 5 milijard 800 n tako na hitro kot gledam te amandmaje in ti ukrepi, ki so PKP 10, 10, imam občutek, da samo dodatno še ta strukturni primanjkljaj povečuje, da ne govorim o ostalih zakonih, ki jih bomo tudi danes sprejemali, kjer zmanjšuje davke, ki bo pa še bistveno vplival na to povečanje strukturnega primanjkljaja in to nas skrbi. Spoštovani minister, želim, da to področje bolj konkretno objasnite, da ste bolj eksplicitno poveste kaj to pomeni, ne pa samo vse je dobro, vse je dobro. Jaz verjamem, da je dobro, vsi ti ukrepi, ko filamo denar ljudem, skupina, vse to pa je zelo kratkoročno vpliva na rast BDP. Če bi vse to bilo tako učinkovito, potem bi morala biti rast Slovenije EBRD, Evropske komisije in vseh ostalih, tudi mednarodnih institucij bi morali Sloveniji, bom rekel, potem dajati večje možnosti te rasti BDP s katere bi lahko iz tega izšli, ampak kljub vsemu smo še nekje na povprečju evropskih držav in to ne vodi nikamor. Hvala lepa.

blizu 7 %, vse napovedi se začnejo s 6, vendar z več kot 6,5 in smo tukaj nadpovprečni tako glede rasti in med prvimi, če ne prvi glede nezaposlenosti. Hvala lepa gospod podpredsednik. Spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Naj že v uvodu povem, da predloga zakona ne bom podprl, bom pa navedel razloge zakaj. Minister, tudi mene ste presenetili z izjavo, da odloke sprejemamo zato, ker jih je potrebno sprejemati hitro. Ampak poglejte, dejstvo je, da je pripravljen predlog prišel v naše klopi prepozno. proceduro je bil vložen 19. novembra, situacija na področju epidemije se je začela slabšati pa že konec poletja. Direktor inštituta za nacionalno zdravje nas je že 6. avgusta opozarjal na to, danes pa smo konec decembra. Drugi razlog je vsekakor ta, da je tudi ta zakon ponovno sprejet brez potrebnega socialnega dialoga. Na eni strani nas pozivate k sodelovanju, na drugi strani pa, da ne rečem, kar kaže svojo aroganco s tem, ko ne želite vzpostaviti niti socialnega dialoga niti ponovnega delovanja Ekonomsko-socialnega sveta. Res je, socialni dialog ni zakonska obveznost, vendar sem mnenja, da ne gre zanemarjati oziroma puščati v nemar izkušenj in pa znanja, ki ga socialni parterji imajo

S tem pač Vlada na neki način kaže tudi svoj odnos do demokracije oziroma do demokratičnega sprejemanja zakonov. Da ne rečem, da so se v zakonu ponovno znašli sporni členi in členi, ki niso interventne narave, na to nas opozarja tako Zakonodajno-pravna služba, na to nas je opozarjal tudi že Fiskalni svet in naj ponovim to, kar je bilo že danes povedano epidemija ni razglašena. Ne vem zakaj, gospod minister, mogoče bi mi vi povedal zakaj ali zato, kar nimamo finančnih sredstev za izplačilo dodatkov, če upoštevamo, da je bila v letu 2020 epidemija razglašena dvakrat? Prvič 12. 3., ko je bilo potrjenih manj kot 5 %, drugič 19. 10., ko je bil dnevni delež okuženih s covid 18 %, teden nazaj je bil ta delež slabih 34 %, danes pa beremo, da imamo na na intenzivnih oddelkih manj kot 200 pacientov. Naj to vzamem kot dobro? Povedano je bilo tudi in tudi sam sem mnenja, da zakon ne vsebuje potrebnih ukrepov za pomoč najbolj prizadetim gospodarskim panogam. Ne verjamem, da bomo s turističnimi boni rešili industrijo srečanj, sejemsko dejavnost vemo pa, da ta segment ta dejavnost zaposluje več kot 15 tisoč ljudi in da je 20 tisoč ljudi posredno povezanih s to dejavnostjo. Slovenija je med najbolj neučinkovito in pri sprejemanju protikoronskih ukrepih to kažejo študije različnih ekonomskim strokovnjakov. Je spodbudno govoriti o dobrih rezultatih in pohvalno je, da imamo dobro gospodarsko rast, relativno nizko stopnjo nezaposlenosti, vendar prav pa je tudi, da povemo, da nas je to zelo zelo veliko stalo. Iz tega sedeža ne morem ocenjevati ali smo za to plačali preveč. Številke kažejo, da smo plačali veliko. Kako bo v letu 2022? Izzivi bodo vsekakor. Sami večkrat poudarjate, da je potek covidne pandemije nepredvidljiv. Soočili se bomo z nižjo gospodarsko rastjo. Ta bo v veliki meri odvisna od potrošnje gospodinjstev in pa tudi pasti, ki nam jih bo nastavila rastoča inflacija. Bojim se, da ta ni več kratkotrajna oziroma tudi napovedi pametnejših od mene napovedujejo, da se ne bo ustavila tako hitro istočasno nam predi napovedan dvig obrestnih mer centralnih bank oziroma velika dilema, ki nas čaka oziroma kako bomo ravnali oziroma kako bomo določili pravi datum oziroma pravi čas, ko bo potrebno opustiti pandemične ukrepe. Nekaj v tej smeri nam je že nakazalo zasedanje Evropske centralne banke, ki je bilo mislim, da 17. decembra. Prav bi bilo, da se na to začnemo pripravljati že danes ne pa, da potem ponavljamo vedno in sproti kako pomembno je predvidljivo okolje tako za družbo kot za gospodarstvo in da je potrebno določene razširitve pripravljati sorazmerno in pa prej preden te težave, ki sem jim omenjal in napovedoval

ki so potrebni, ki so dobrodošli, potrebni za pomoč najranljivejših, ki so potrebni predvsem zaradi napovedi dražitve življenjskih potrebščin in energentov, vendar, pa še enkrat pravim, pač tudi pri tem ukrepu je cel kup selektivnih rešitev, ki določene panoge v gospodarstvu že dolgo časa, predolgo časa zanemarjajo. V LMŠ smo predlagali, da naj najprej kar vlada pripravi ustrezna dopolnila k zakonu, s katerimi bi umaknila sporne ukrepe in ukrepe, ki niso interventne narave. Sami smo potem predlagali dopolnila k predlogu zakona. Vemo kako je bilo na odboru za finance, pač večina teh naših predlogov skladno s prakso, ki jo imamo s strani koalicije ni bila sprejetih. Izjema so pač dopolnila oziroma črtanje tistih členov, ki jih je potrdila tudi koalicija in se nanašajo na tako imenovano vladanje z odloki, katerega pač na svoj svojstven, res svojstven način opravičujete. Kar se tiče amandmajev, so povedali že kolega oziroma je povedal kolega, mi bomo razloge in pa vsebinske razlage potem k amandmajem pojasnili v nadaljevanju. Hvala lepa.

nisem govoril o odlokih, ampak o desetih zakonih oziroma o tem desetem zakonu in tudi prejšnjih devetih, ki so bili sprejeti po nujnem postopku, kar je v skladu s Poslovnikom in pravnim redom v popolnosti. Tako da s tega zornega kota

Deseti PKP imamo danes, malo pred novim letom pa ful se je mudilo že avgusta, ampak okej. Mimo postopka, ki se je zgodil na tem PKP10 pa res ne moremo. Nekoč je namreč veljalo, da sta tako zakonodajna kot izvršna oblast ločeni, vsaj tako piše. Piše tudi v tej knjižici. Imenuje se mimogrede kolegi iz koalicije Ustava, modre barva je tale, ki smo jo dobili. 110. člen, tam tudi piše, da je Vlada odgovorna DZ-ju. Ampak tako bi naj bilo in tako piše. Razen ko je ta vlada. Leto in pol že gledamo to kar gledamo tudi danes oziroma kar se bo zgodilo tudi danes. In leto in pol že zato ljudje zunaj stojijo in nam pišejo tisoče in tisoče mailov. Zato, ker se na to preprosto požvižgate. Kar se je zgodilo, pred ste vložili, pred sejo Odbora za finance ste vložili 90 amandmajev na 40 straneh, pa od avgusta ste pacali ta PKP10, ker se tako ful mudi. To ste govorili namreč. Danes smo dobili na mizo še 16 strani novih amandmajev,

Nič. Preprosto se na to požvižgate. In očitno sledite tistemu sončnemu, država to sem jaz. Tako namreč to izgleda. In zato so ljudje jezni, zato ljudje protestirajo, zato nas bodo nesli vse skupaj ven, ker se požvižgate na vse to, kar vam stroka razlaga. Ker ne slišite ne strokovnih pripomb, ki vam jih pošiljajo vse možne sindikalne in še ne vem kakšne konfederacije, opozicije pa tako ali

je pravzaprav grozljivka. In to mora iti v knjige in bo šlo v knjige, kako se nikoli ne bi smelo delati v tem Državnem zboru. Meni je žal, da sem v tem sklicu temu tudi prisotna oziroma da moram te stvari gledati, ker nas potem ljudje mečejo vse v isti koš, pa nismo vsi isti. Nikoli ne bomo, ker jaz ne želim biti enaka temu nikoli v mojem življenju. Zdaj s tem zakonom ste na začetku prišli od ideje, da uvedete diktaturo, da si boste naredili to pravno podlago za uvedbo te diktature, potem pa smo v opoziciji vložili amandmaje, seveda pol Slovenije je skočilo v luft, pa ste si zdaj premislili in ste dobronamerno celo tistih 5 amandmajev, ki smo jih v opoziciji vložili, kjer se je črtalo to vlaganje z odloki, potrdili, se pravi ste jih umaknili. Mislim, človek bi rekel čudež, čudež v teh božičnih časih se je zgodil, vendar to seveda ni čudež. Ustrašili ste se namreč ljudi, ustrašili ste se tistih, ki nam pišejo, in ustrašili ste se tistih, ki protestirajo. In zato ste hitro vložili še in dali malo bombončkov v tem PKP 10, da jih boste kao kupili. Samo ljudje niso neumni, ljudje vidijo, da jim uvajate diktaturo in jim jemljete svobodo. Ljudje vidijo, da jim vsak dan z vašim vladanjem jemljete svobodo. In to je, kar se tiče LMŠ, popolnoma nedopustno. Zdaj pa glede na to, da verjetno pri 20. členu več ne bomo smeli govoriti o novem, o novih teh členih, ki smo jih vložili, ker kot vidimo,

industriji srečanj in pa sejmov pomagali, ker sta to 2 najbolj prizadeti dejavnosti. Namreč ukinjajo se dodatki, ki se pripravljajo veliko vnaprej, stroški podjetjem pa ostajajo. Podjetja v navedeni gospodarski dejavnosti ocenjujejo, da bo ta dejavnost poleg izgube prihodkov na dolgi rok izgubila tudi usposobljen ali kvalificiran kader, kar preprosto pomeni, da bodo vsi tisti, ki so do sedaj to počeli, šli ali pa velika večina njih. In kaj bo »day after«, vas seveda ne zanima. Zato smo tudi predlagali, da bi se višina teh stroškov iz 10, stroškov organizacije iz 10 tisoč znižala na 5 tisoč in da bi se tudi podaljšal rok za veljavnost tega ukrepa, se pravi, da bi lahko v primeru odpovedi do 30. 6. ti ukrepi tudi veljali. Zdaj očitno ste se spet odločili, da temu ne bo tako. Jaz težko razumem, kako ne razumete, da če se neka organizacija nekega dogodka ali pa sejma pripravlja več mesecev in če se to naenkrat odpove in se tudi, če se preseli v neko drugačno obliko, v tem primeru, ne vem, tudi avdio obliko, da stroški ostanejo. Zato je seveda treba tudi tej industriji srečanj pomagati, ampak ja. Spornih členov je v tem zakonu, kot smo že pri vseh PKP navajeni, seveda ogromno, od tistih, že rečeno, vladanja z odloki in uzakonjenja diktature, do tistih, ki seveda nimajo popolnoma, ampak popolnoma nobene veze z epidemijo. Recimo repatriiranim osebam se omogoča, da si po prenehanju statusa repatriirane osebe uredijo trajen status v RS. Znižanje praga za namensko premoženje občin in tako dalje. Če so te stvari potrebne urediti, potem jih pač uredimo na način, kot bi jih morali urediti, ne pa s podtaknjenci v PKP. Pa mimogrede tisti zakon, ki ga bomo potem čez eno točko ali dve sprejemali, debirokratizacijo kao delate zato, tako ste vsaj govorili, ker je v tej državi preveč zakonov in ker je prevelika zmeda na področju zakonodaje. In kaj počnete vi s temi PKP-ji od 1 do 10? Še trikrat večjo zmedo povzročate. In tlačite notri vse, kar paše in vse kar ne paše tja zato, ker je treba zadovoljevati neke potrebe, kogarkoli pač. Zdaj, s temi PKP-ji seveda uvajate tudi spremembe, ki pomenijo trajen poseg v sistemsko zakonodajo. In prav to naj nebi počeli z neko interventno zakonodajo, vendar vi konstantno počnete samo to. Fiskalni svet je večkrat opozoril, da je vlada v PKP-jih uvrstila tudi kar nekaj takšnih ukrepov, ki niso ustrezali osnovnemu namenu zmanjševanja posledic epidemije, ki je, mimogrede, še vedno nimamo razglašene. Pa še ga ni junaka s strani vlade, ki bi razložil državljanom, zakaj tega ni razglašenega. Ste pa takrat, ko je delovala ko je delovala vlada Marjana Šarca, tulili, zakaj še epidemija ni razglašena, pa tu v Državnem zboru so se nekateri spraševali, zakaj še nobenega v Sloveniji okuženega. Ampak mi smo takrat razglasili epidemijo. Danes, ko je umrlo preko 6 tisoč ljudi, pa vi tega ne storite. In, minister, mene zelo, zelo zanima, kaj boste odgovorili na to vprašanje, zakaj tega še vedno vlada ni storila. Zdaj, o tem, kaj se dogaja z vso to pravno zmedo, in o tem, kaj se bo dogajalo še potem kasneje, ko bo trebalo vse to popravljati, bomo še v današnjem dnevu spregovorili, ker se bomo še prijavljali k razpravi pri vseh tistih amandmajih, ki smo jih tudi vložili

Ker se ponovno to pojavlja. S PKP zakoni, ta je že 10. pred vami, spoštovane poslanke in poslanci, rešujemo življenja, izboljšujejo zdravje ljudi, zagotavljamo zaposlenost in ohranjamo delovanje gospodarstva.

vlada Janeza Janše in minister Šircelj s svojimi PKP zakoni rešujejo življenje ljudi približno tako kot je minister Počivalšek s svojimi golfi in maskami in ventilatorji reševal svoja življenja. Pa vsi vemo, kaj se je zares reševalo – profiti, provizije določenih izbrancev v vladi Janeza Janše in okoli nje. Zakoni, paketi, PKP10, delujejo po točno enaki logiki in nimajo nikakršne veze z zagotavljanjem javnega zdravja državljank in državljanov, ampak prej izrabljajo razmere epidemije covida-19, da pomagajo določenim krogom kapitala okoli vlade po eni strani in po drugi strani, da skozi te zakonske pakete vlada poskuša kupovati glasove določenih skupin državljank in državljanov. Pravi minister Šircelj, da je v epidemiji potrebno hitro ukrepanje. In zato morajo zakoni po nujnem postopku skozi državnozborski mlin in zato je potrebno vladanje z odloki namesto z zakoni, kot imamo to primer vsebin Zakona o nalezljivih boleznih. Ampak poglejmo to hitro ukrepanje vlade Janeza Janše po skoraj dveh letih epidemije. Ta epidemija ni razglašena. Tožimo o obremenjenih, preobremenjenih bolnišnicah, domovih starejših občanov, kadru, ki je tam zaposlenih – epidemija ni razglašena. Je prišla še najbolj nalezljiva različica virusa do sedaj, omikron – epidemija ni razglašena. Minister Šircelj, če se mudi, če je stanje drastično, in jaz mislim, da se mudi in je stanje drastično, zakaj potem epidemija ni razglašena? Odgovorite mi na to vprašanje, če pravite, kako ste na vladi ažurni in se hitro odzivate na potrebe državljank in državljanov. Zakonska osnova za tovrstne intervencije je razglas epidemije, ampak epidemije v tej državi uradno, pravnoformalno ni. Je pa nekaj drugega, recimo PKP-10, dvig plač za zdravniške mandarine. Tiste, najbolje plačane zdravnike, rekorder med katerimi ima tudi 15 tisoč evrov mesečne plače. Rekorder med prejemniki dodatkov jih je dobil kar za 80 tisoč evrov, sočasno imamo pa v državi četrt milijona evrov državljank in državljanov pod pragom tveganja revščine, samo znotraj javnega sektorja pa 22 plačnih razredov, ki so pod ravnjo minimalne plače. Res, minister Šircelj, se mudi s tem, da dvigujete plače za zdravniške mandarine preko 57. plačnega razreda? Preko 4 tisoč evrov. Za tistega, ki že sedaj dobiva 15 tisoč evrov plače, da bo dobil še tisoč evrov več. Je to neka vsebina, s katero se tako zelo mudi, da je potrebno, da vas citiram, »hitro ukrepati.« Ali pa navsezadnje že samo golo dejstvo, da imamo opravka že z desetim – desetim – PKP paketom, z vsebinami, ki bi morale bit vzpostavljene in rešene kmalu po začetku epidemije in bi skozi to celotno epidemijo morali stati in veljati, ne pa, da se na vsakih nekaj mesecev na novo in iz nič kvačka skupaj zakonske pakete, ki lomastijo in buldožirajo po slovenski zakonodaji, notri pa imajo cel kup stvari, ki nimajo veze ne z socialnim varstvom v epidemiji in ne z zdravstvenim varstvom v epidemiji. Saj veste, ti tako razvpiti podtaknjenci. No, v temu slučaju je prvi med tovrstnimi podtaknjenci ravno ta dvig plač, neopravičen dvig plač za zdravniške mandarine za tisti ozek del najbolj privilegiranih ljudi znotraj zdravniškega ceha, ki so si uzurpirali vse zdravniške inštitucije, od sindikata Fides do Zdravniške zbornice, ki de facto kontrolirajo bolnišnice in ki so tesni prijatelji z aktualno vlado Janeza Janše. To so stvari, za katere se Vladi mudi in za katere bi hitro ukrepala. Da nagrajuje določene kroge okoli sebe in nič kaj dosti drugega. Niti približno kakšne podobne doslednosti ne zasledimo, ko se pogovarjamo o solidarnostnih dodatkih in pomočeh državljankam in državljanom. Tam se pa kar množi na »šlamparija« na »šlamparijo«, ki je kar ni videti konec. Poglejmo samo tokratno iteracijo solidarnostnega dodatka za upokojence. Že tretjo in že v tretjo se bo ta solidarnostni dodatek izplačeval ne pošteno. Zakaj? Ker se izplačuje stopničasto. Upokojenci do 510 evrov penzije bodo prejeli 300 evrov, če imaš pa ti samo 1 evro penziona več, 511 evrov, boš dobil 70 evrov manj, dobil boš 230 evrov. Zakaj, po kakšni logiki? Je to pravično, je to »fer«? 1 evro razlike pri pokojnini, 70 evrov razlike pri solidarnostnemu dodatku. Mislim, pa kakšno norčevanje iz ljudi je to in izigravanje revnih upokojencev enega proti drugemu. Tehnična rešitev za odpravo takega stopničastega izplačevanja solidarnostnega dodatka za upokojence obstaja. Že prvič, ko se je podeljeval in v zakonodajo vpisoval, smo dali amandma, v katerega smo napisali formulo, da se dejanska višina izplačanega solidarnostnega dodatka določenemu upokojencu, prilagodi njegovi realno obstoječi pokojnini in ne bi nastala nikakršna nova dodatna krivica in izigravanje ljudi, tako kot vi to počnete in to celo pri vašemu »zastavonošnemu« socialnemu bombončku, s katerim se trkate po prsih. Podobno so kratko potegnili tudi invalidi. Spet, ne vsi. Tisti invalidi, ki so v najslabši socialni situaciji, ki so tudi brezposelni, oni se lahko nadejajo solidarnostnega dodatka. Potem imamo pa tu cel kup invalidov, ki so delavni invalidi, ki so delovno aktivni, pa so ven iz originalnega predloga preprosto popadal in to se ni zgodilo prvič, to se je zgodilo že v preteklih PKP paketih in že v preteklih PKP paketih smo morali to iz opozicijskih klopi reševati

Nadaljujem lahko z vprašanjem čakalnih dob v našemu zdravstvenemu sistemu. Dobili smo pod to Vlado razpise za skrajševanje čakalnih dob, ki so se mastno financirali iz javnih sredstev govorimo o več 10 milijonih evrov, ampak je bil cel ta razpis in dodatna finančna injekcija vzpostavljena na podlagi neobstoječih podatkov pa je Vlada hitela razlagati, da ne potrebujemo še več podatkov in da ne potrebujemo še več analiz oziroma odvisno od tega, katerega vladnega funkcionarja vprašaš. Kakšen drug je dejal, da imamo vse potrebne podatke je prišlo do realizacije v višini zgolj 6 odstotkov predvidenih, izvedenih programov. Gospe in gospodje, mi smo vam to povedal,

V resnici to razlagam še iz nega benevolentne pozicije kot, da bi res imeli kakršnekoli namen skrajševati čakalne dobe pa ga nimate. Pač ves namen razpisa za skrajševanje čakalnih dob je bil nadaljnja privatizacija in stopnjevanje javnega zdravstvenega sistema pod krinko epidemije, ker ste ta sredstva prednostno želeli usmeriti v v žepe zasebnega zdravstva na račun javnih zdravstvenih institucij in natančno to je bilo, potem tudi realizacija celo navzlic sprejetemu opozicijskemu amandmaju, da se ta sredstva podeljuje kaskadno, da jih najprej prejemajo javne bolnišnice in šele, potem na koncu, da bi jih lahko koristili čisti zasebniki, ampak zgodilo se je znova točno to, kar smo v Levici napovedali. Zdravniki zaposlenih v javnih bolnišnicah te istih posegov, ki bi se financirali iz razpisa v okviru javne bolnišnice niso želeli opraviti so jih pa zato toliko bolj pokoristili kot zdravniki dvoživke sočasno delujoče v zasebnem zdravstvenem sistemu. Tam so pa, kar na enkrat našli voljo, interes pa kapaciteto, ker bi dodatno še bolj mastno zaslužili kot služijo že sedaj in tukaj se zelo lepo izrisuje za koga pravzaprav vlada Janeza Janše dela. Dela za prvorazredne in to na račun naših zanamcev, našega javnega zdravstvenega sistema tudi v obliki takih zakonskih paketkov kot je PKP-10 vse to zelo jasno odraža ne glede na to pod koliko menda solidarnostnih ukrepov so tovrstne intence in ambicije zakrinkane. lepa. Besedo ima… Kar izvolite, kot predstavnik Vlade, izvolite.

Kar se tiče plač zdravnikov zavedajte se gospodje poslanci in poslanke, da so zdravniki nosilci zdravstvene dejavnosti, zato so dolžni prevzemati vso odgovornost, ki se pritiče zdravljenja pacientov. Zdravniki so tisti, ki z vsem spoštovanjem sicer do vseh profilov v javnem sektorju, ki odločajo o smrti in življenju posameznika. Zdravniki so tisti, ki se morajo v teh zahtevnih epidemioloških situacijah, ko se je in se bo celotna Slovenija znašla v novem valu novega seva odločati o zdravljenju pacientov. Zdravniki so tisti, ki morajo v teh zahtevnih epidemiološki časih sprejemati odločitve o uvajanju novih zdravil. Zdravniki so tisti, ki morajo v teh epidemioloških časih predlagati včasih nepriljubljene ukrepe, ki vzdržuje epidemiološke razmere še na sprejemljivi ravni. Zdravniki so tisti, ki so dolžni prevzemati organizacijo na covid oddelkih. Zdravniki so tisti, ki so dolžni sporočati svojcem novice o smrti njegovega najbližjega, verjemite, da to ni lahko in v teh epidemioloških časih je tega še več.

Zato je prav, da se zdravnikom ob teh zahtevnih epidemioloških epidemioloških situacijah, da toliko dostojanstva, da se uspe socialni dialog z njimi, in da se začnemo pogajati o tarifnem delu kolektivne pogodbe. Ne vem zakaj se stalno govori, da je to za privilegij in za najvišji vrh zdravništva, odprli bomo tarifni del kolektivne pogodbe v katerega so vključeni tudi mlajši zdravniki, specializanti in vsi ostali. Zdaj kar se pa tiče nacionalnega razpisa. Na nacionalnem razpisu se je v novo čakalno dobo, v vrsto vključilo 2 tisoč pacientov. Zdaj, če kdo misli, da je to malo, naj se postavi v vrsto 2 tisočih pacientov, ki so čakali tri leta, štiri leta, pet let in več na svojo opravljeno storitev in so zdaj prišli na vrsto dneh in največ v treh mesecih. Zdaj, če misli kdo, da je 2 tisoč pacientov tako malo kolikor jih je bilo vključeno v ta razpis, se močno moti. tisto kar pa velja in to sem že večkrat poudaril pa je, da so čakalne dobe v slovenskem zdravstvu res ena velika težava, ampak to ni nastalo iz danes na jutri, ampak se vleče že deset let in na srečo smo identificirali zdaj vse te problematike in se že rešujejo, tako da sem prepričan, da bo naslednji javni razpis, ki bo objavljen za skrajševanje čakalnih dob preko nacionalnega razpisa definitivno uspešen. Hvala. (PS Levica):** Hvala. Očitno se nismo dobro razumeli. Zdaj, za začetek jaz nisem govoril o zdravnikih na sploh, govoril sem o privilegiranem delu znotraj zdravništva, tistih ki imajo po 10 tisoč evrov mesečne plače, pa 15 tisoč evrov mesečne plače, pa 80 tisoč protikoronskih dodatkov in podobne zgodbe. 50 najbolje plačanimi javnimi uslužbenci je kar 46 zdravnikov. O teh profilih se pogovarjamo ne o zdravnikih na splošno. Kar se tiče mlajših zdravnikov, ki so za po moji oceni podplačani za svoje delo in mislim, da so okoli tega lahko tudi strinjamo, pa smo ukrepali šele v opoziciji z našim amandmajem, ko pravimo naj se dvignejo njihovi plačni razredi. Tistim zdravnikom, ki delajo do 2 tisoč evrov bruto mesečnega plačila naj se dvignejo za štiri plačne razrede. Pa tistih, ki delajo za malo več naj se dvignejo za tri plačne razrede. To so podplačani ljudje, ne pa raznorazni gospodje Kuštrini in drugi s petmestnimi številkami zaslužka, ki ne more na noben način kompenzirati za odgovornost, ki jo sedaj terjate, tako ida ima ta dvig najvišjih plač že tako najboljše plačanih zdravnikov nikakršne veze z odgovornostjo, ampak v resnici zgolj in samo s pogoltnostjo. Cela kaskada dviga plač najboljše plačanim zdravnikom se je začela z dvigom plač medicinskim sestram in drugim določenim uslužbencem v zdravstvu in v domovih starejših občanov. Gospod Konrad Kuštrin je na to temo dejal, takole, žaljitev da je ta povišica, pazite to, da je povišica za zdravniški proletariat žalitev za vrednotenje dela zdravnikov in zobozdravnikov in dodatna klofuta zdravnikov. Pri tem naj opozorim, da je bil ta dvig plač za medicinske sestre in za druge zdravniške proletarce v domovih in zdravstvu neobčuten za določene profile ljudi kot so to na primer strežnice. Zakaj? Ker so njihove osnovne plače postavljene pod ravno minimalne plače in jim nobena povišica tu ni dvignila dejanskega dohodka, ki ga dobijo iz plače, ampak za vas v tej Vladi očitno simpatije in posluha za te ljudi ni, pa so to osnovni gradniki na katerih tako zdravstvo kot skrbstvo stoji, ampak to vas sploh ne briga in to vas pa ne skrbi. Morda pa ima za celo to zgodbo tudi povezano s skrajševanjem čakalnih dob in tem namenskim razpisom kaj opraviti dejstvo, da so skozi ta razpis komercialne zdravstvene zavarovalnice oprale del denarja, ki so ga iz dopolnilnega zavarovanja zaplenile zavarovancem v epidemiji, ker ga niso izplačevale dalje za opravljanje in izvajanje dejavnosti, so pa namesto tega kupovale

Vse se sprejema zadnji moment, kljub temu, da minister pravi, da je vse zelo nujno, vendar vlada vedno pripelje v Državni zbor vse vse zadnji moment, tako kot v četrtek ko smo imeli Odbor za finance, ko smo zjutraj dobili 43 strani amandmajev. Prav tako smo jih tudi danes dobili nekaj na mizo, tako da pač je to že stalnica sprejemanja teh zakonov, kar seveda ni okej. Druga stvar je en kup podtaknjencev. Tudi v PKP10 niste presenetili s tem. Namreč, v v PKP10 notri se spreminja kar en kup zadev, ki so sistemske narave in pa ki ne pašejo v to interventno zakonodajo, ker pravzaprav nimajo nobene povezave s kovidom. Bom nekoliko več naprej povedala. S tem stalno vnašate pravni nered, zmedo in pa, če po domače povem, pravzaprav se greste pravno huliganstvo. Na to opozarja in Zakonodajno-pravna služba in pa, če pogledamo tudi nekaj zadev, o katerih govori tudi Ustavno sodišče. V PKP-jih se spreminjajo sistemski zakoni, stalne spremembe, kar temu ni namenjena intervencija, intervencijski zakoni in pa kar je predvsem najbolj pomembno z vsemi PKP-ji še dodatno vrtate luknjo v javne finance s tem, da nihče sicer ne govori, da ti ukrepi niso pomembni. Vendar kup njih pa nima povezave s kovidom in ne, ni potrebe, da jih sprejemamo v PKP-jih. Kar dokazuje tudi nedavna študija, ki pravi, da naši ukrepi kot se ta vlada zelo rada pohvali, tudi danes je bilo slišati kako so učinkoviti ukrepi, niso ukrepi tako učinkoviti kot naj bi bili ali kot vlada pravi, da so. Namreč, za tako velik vložek kot je Vlada kot je Vlada namenila sredstev za vse te ukrepe, nimamo takega rezultata in ni tako bistvenega vpliva na rast BDP in vemo, da trenutni BDP se pravzaprav financira iz samega zadolževanja in preteklih zalog. In pač me zanima če ima minister oziroma vlada pripravljen scenarij ko bodo vsa ta podjetja, ki so trenutno na subvencijah, ko tega več ne bo, kaj se bo zgodilo. Temu vemo, da rečemo zombi podjetja, res da je trenutno brezposelnost izredno nizka in mogoče, ja, v zgodovini Slovenije najnižja, kar je pač super. Ampak kaj se bo zgodilo ko ti ukrepi ne bodo več veljali? Vemo, da nam sledi, da se nam obeta inflacija, da tudi ECB ne bo več tako dobrohoten pri odkupovanju državnih obveznic, da se bo tudi obrestna mera dvigala. In takrat se bo pokazalo kako učinkoviti so ukrepi in kako dobro ta vlada sprejema ukrepe. Danes je minister rekel, pravzaprav to že večkrat poudaril, danes je pa prav posebej tudi odgovoril na neko repliko, kaj vlada dela s PKP-ji. Rešuje življenja. Super, ampak jaz sem potem vprašam, ali je dvig plač v javnem sektorju v nekem PKP-ju z enim samim amandmajem, reševanje življenj? Mi vemo, da smo z dodatki, ki jih je ta vlada namenila za kovid ukrepe že do sedaj porabili več kot 4,6 milijarde evrov, od tega je bilo samo milijardo za dodatke večinoma v zdravstvu. nebi bilo bolj smiselno, da bi se uredile? Vemo, da so bili te dodatki nepravično razdeljeni in da bi morali biti v nominalnem znesku, še danes tega vlada ni uredila. Vi ste raje dali v PKP10 spet dvig plač, in to samo določeni skupini, zdravnikom in zobozdravnikom – najbolje plačanim, se pravi eni tretjini zdravnikov, ki so že zdaj najboljše plačani. Pa da ne bo pomote, vsi se strinjamo, da je treba to zadevo urediti, samo ne na tak način. Poleg tega pa ste pozabili, kaj bo pa z mladimi zdravniki. Oni so pravzaprav začeli trenutno s to mantro, da je potrebno urediti ta plačna razmerja, da je treba plače urediti, vendar ne, vi ste samo določeni skupini dvignili plače, na mlade zdravnike ste pa očitno pozabili, oni naj pa pač delajo naprej tako kot delajo. Potem naslednja stvar, ki se mi, očitno se vladi to zdi reševanje življenj, je sprememba ZIPRS-a. A to je prostor, sprememba ZIPRS-a ima prostor v PKP10? Tudi danes smo dobili en amandma za spremembo 33. člena ZIPRS-a, kjer ni potrebno soglasje ministra za finance pri predplačilih občinam nad 100 tisoč evrov, kar se tiče javnih naročil, oziroma predplačila občinam nad vrednost 100 tisoč evrov. To je tudi nujno, nujno moramo to v PKP10 sprejeti. Nižamo standarde slovenskega jezika zdravstvenih delavcev. Sprememba pogojev tudi pri javnih naročilih pri občinah oziroma krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti ne bodo rabile imeti imeti javna naročila. In jaz ne vem, od kdaj so javna naročila vezana na teritorij. Kolikor vem, je javno naročilo, se vedno navezuje, kakšna višina je, ampak tudi to je očitno nujni ukrep, ki ga moramo v PKP10 sprejeti. Na drugi strani pa smo tudi že na Odboru za finance dali amandma za skupino podjetij, ki pa so res še vedno v slabšem položaju in ne morejo poslovati tako kot vsa ostala gospodarstva, ki več ali manj funkcionirajo normalno, to je pa industrija srečanj in pa sejemska dejavnost. To pa je bilo celo iz strani Odbora za finance v prvem koraku ovrednoteno kot nedopusten amandma in ne bo šel na glasovanje, čeprav se je potem predsednik Odbora za finance odločil, da bo na samem odboru dal na glasovanje vse amandmaje. Očitno se je malo raznežil, ker so zdaj predbožični časi, pa je bil kot nek Božiček, da bo dal vse amandmaje na glasovanje. Ampak vsi vemo zakaj – ker večinoma amandmajev je prišlo s strani koalicije in je bilo jasno, da je potrebno vse amandmaje sprejeti. Zato smo v četrtek tudi člani Odbora za finance, kar se tiče strani opozicije, tudi obstruirali to sejo, ker je bilo skrajno neprimerno in nedopustno obnašanje predsednika Odbora za finance. Zdaj, kar bi še omenila. Minister pravi, da smo tudi povsod nadpovprečni, v sami gospodarski rasti, nezaposlenosti, da imamo najnižjo nezaposlenost. To je vse, trenutno drži, vendar se sprašujem, za kakšno ceno. Za kakšno ceno smo vse to dosegli? Študija kaže, da smo preveč dali, kakor bomo dobili rezultat nazaj. In predvsem smo nadpovprečni tudi v sami višini javnega dolga. Vemo, da smo v zgornji tretjini evropskih držav, kjer smo se v tem času covida najbolj zadolžili. In to sigurno ni dobra popotnica za prihodnost in pa predvsem za naslednjo vlado. Je pa bilo že tudi na enem izmed Odborov za finance rečeno, mislim, da je to sam predsednik izjavil,

čim več, si pridobit mir, čim več volilnih bombončkov, kaj bo pa pri naslednji vladi, pa to itak ni naš problem, takrat bo pa pač, kot bo. Zdaj toliko zaenkrat. V LMŠ smo skupaj z opozicijo tudi vložili še nekaj amandmajev, pa bom potem tudi se še pri posameznih amandmajih oglasila. Hvala. Hvala lepa. Besedo, preden odpremo nov krog prijav, dam besedo še državnemu sekretarju. Izvolite. **MAG. ROBERT CUGELJ:** Hvala lepa. Spoštovana poslanka, jaz verjamem, da vi zelo dobro veste, kako potekajo socialni dialogi. Verjamem, da tudi zelo dobro veste, kaj vsebuje tarifni del kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. In verjamem, da veste, da na tem spisku so tudi mladi zdravniki, če jih tako imenujemo, specializanti, tisti, ki končajo specializacijo, in tako dalje. In ne vem, iz katerih izhodišč izhajate, da ne bodo vključeni oni v socialni dialog, res ne vem. je tudi, so tudi mladi zdravniki. In zato bojo tudi oni vključeni v socialni dialog in so vedno vključeni v socialni dialog. In tudi oni bodo deležni tega, teh pogajanj o dvigu plač. Tako da ne vem, res ne vem, od kje vam, da dvigujemo plače samo neki eliti. Hvala lepa. Ker vidim, da je interes za razpravo še, odpiram nov krog prijav. Prosim, prijavite se. Imamo Imamo 8 prijavljenih razpravljavcev. Prvi dobi besedo mag. Dejan Židan, za njim se pripravi gospod Marijan Pojbič. Izvolite. Hvala, gospa podpredsednica, za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani predstavniki vlade, lepo pozdravljeni. A je zakon, ki je pred nami, zato ker je vlada, vladajoči umaknila nekaj najbolj spornih členov zaradi predlogov opozicije in pritiska civilne družbe, kaj bolj primeren za sprejem? Odgovor je, ne. Zakon je vsaj zaradi 3 vsebinskih razlogov neprimeren, da danes kdorkoli za njega pozitivno glasuje. Da jih naštejem. Prvič, zakon je po svojem bistvu izrazito nemoralen. Zakaj? Zato, ker podobno kot že 9 PKP pred tem, meša koristne, potrebne in dobre rešitve s škodljivimi. In takšno mešanje je v resnici nemoralno. Drugič, zakon je postopkovno sporen. Jaz vem, da se kdo vpraša, pa zakaj je postopek tako pomemben. Veste, postopek ali procedura je temelj demokracije. Rušenje postopka je rušenje demokratičnih institucij. In to se je pri tem zakonu na Odboru za finance prvič pri sprejemanju PKP dogodilo. Pri prvih 9 sprejemanjih se je postopek spoštoval. Pri današnjem in pri dogajanju prejšnji teden je bil postopek povožen. In napad na Poslovnik Državnega zbora je napad na samo institucijo. Mene sploh preseneča, ker predsednik parlamenta na to ni pravilno odreagiral. Kot tretje pa, v vsebini je seveda kar nekaj pozitivnih in tudi kar nekaj izrazito spornih rešitev. Jih bom nekaj naštel. Zakon se na eni strani oziroma na eni strani relativno kratek zakon se ukvarja o tem, kako zapirati šolstvo. Če bi zmogli vladajoči pogled vsaj preko meja, bi si pogledali novo verzijo ZNB v Nemčiji. Na posebno varovano mesto so dali šole, vrtce, fakultete, univerze, ki morajo ostati odprte. Pri nas pa zaradi šibke ministrice in nepriznavanja pomena mladih ljudi na celi strani se ukvarjate s tem, kako šole zapirati. Drugo, ponovno delite ljudi na ene in druge. Nekdo, ki ima pokojnino 730 evrov, je ponovno deležen enkratnega dodatka. Mu privoščim. Nekdo, ki ima pokojnino 750, ponovno ne dobi nič. Pa je ta upokojenka ali upokojenec prav tako plačeval v svoji delovni dobi v pokojninski fond.

Groziti in kaznovati najraje na odprtem prostoru tam, kjer so ljudje v resnici najbolj varni. Dajmo groziti, dajmo zviševati kazni, vendar na odprtem prostoru so ljudje najbolj varni. Tisto, kar je dodatno nesprejemljivo v resnici višate plače plačni eliti. Zakon ne rešuje težav tam kjer so. To so prenizke plače v osebnem zdravstvu tega zakon ne rešuje. To že ob sedanji ureditvi kakor tudi ob tem sprejetem zakonu se rešuje na drugačen način. Zakon sam po sebi ne rešuje plače mladih zdravnikov. Tisto kar, spoštovane in spoštovani, ste pozabili povedati plačni sistem velja verjetno v tem trenutku za 180 tisoč ljudi v javnem sektorju in je bil predmet pogovorov, dogovorov in na koncu kompromisa s tem, ko zvišujete plače skupini najbolj plačanih posameznikov. Poglejte, kdo je med 50 najbolj plačanimi, kdo je med 100 najbolj plačanimi in kdo je med tisočimi najbolj plačanimi? Kaj sporočate? Sporočate, da delate za elito. Vemo, da uporabljate besede bo bolje in tako naprej. Ali veste podobni argumenti veljajo zadnjih 15 let? Dajmo zvišati plače, dajmo povečati število ljudi in generalno financiranje. Po 15 letih, spoštovane in spoštovani, ko se je število zdravnikov v slovenskih javnih to je državnih bolnišnicah – 27 jih imamo – zvišalo iz 2700 na 4100 torej za slabih 50 odstotkov, povečalo se je. V zadnjih 15 letih se je žal samo za 13 odstotkov povečalo število zdravnikov v primernem zdravstvu, vendar se je tudi povečalo. Če komu so se v zadnjih 15 letih zlasti povečevale plače zdravnikov in če kje se je financiranje tukaj povečevalo, vendar ne, dajmo eliti zvišati plače ponovno. Ni pomembno, da globoko ponižamo vseh ostalih 170 tisoč zaposlenih v javnem sektorju, ni pomembno, da tega denarja ni to je podobno kakor pri medicinskih sestrah, ki jih privoščim, one so res potrebovale, ampak 200 milijonov niste zagotovili. Ali veste kaj bo rezultat naslednje leto? Ja, ja, denar iz zdravstvene blagajne bo šel za plače in vedno bolj za plače in vedno manj denarja bo za storitve. Zakaj imamo mi že zdravstveni sistem? Zato, da zagotavljamo vedno višje plače vedno večjemu številu zdravstvenih delavcev ali enostavno samo zato, da bolnim ljudem omogočimo zdravljenje? Pa se o tem danes sploh več ne pogovarjamo samo več tako ljudi, višje plače, več investicij, o ljudeh pa skoraj, da ni besede. Jaz seveda vem, da sindikati so najavili, da bodo s tem členom šli na Ustavno sodišče, jaz vem, da tega denarja ni, da če bo ta člen sprejet pomeni še manj storitev za bolne ljudi, ki že sedaj pridejo težko do zdravnikov. Končam pa takole. Saj je prav, da poslušate sindikat, ampak zakaj ne postavite pravega vprašanja. Ali veste kaj je pravo vprašanje ali so zdravstveni timi, ki opravljajo podobno delo md posameznimi bolnišnicami podobno učinkoviti, storilni? To vprašanje je bilo odprto pa ste ga v vaši Vladi zaprli. Ko vprašate naprej. Ali so zdravstveni timi v državnih bolnišnicah podobno storilni kot podobni timi pri koncesionarjih ali pa zasebnikih? Odgovor je, da je to vprašanje, ki se ga ne sme postaviti. Na ta vprašanja morate odgovoriti in ta vprašanja morate postavljati. Samo z višanjem števila zaposlenih, višanjem plač, dodatnim financiranjem saj to smo vsi skupaj počeli zadnjih 15 let. Še enkrat, da vam povem število zdravnikov v slovenskih bolnišnicah se je povečalo za 50 odstotkov in koliko so se zmanjšale čakalne vrste. Hvala vam.

Zapisana beseda je pomembna. Ampak ko že v tem trenutku, vam povem, brez višanja teh plač vam manjka 300 do 500 milijonov denarja za približno, za približno kolikor toliko spodobno izvrševanje nalog zdravstva, pa tega denarja še ni v državnem proračunu, ko manjka v celoti denar za dolgotrajno oskrbo, ki ni zagotovljen dodatni denar za medicinske sestre, lahko mi napišemo, bo zagotovljeno iz državnega proračuna, ampak, a veste, količina denarja, ki je tam na voljo, gre v minus. Dve in pol milijardi minusa sta tam. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima gospod Marijan Pojbič, za njim se pripravi gospa Monika Gregorčič. Izvolite. **MARIJAN POJBIČ (PS SDS):** Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Torej najprej bi rad samo kratek stavek na to razpravo mojega kolega na drugi strani ali pa na moji desni strani, če lahko temu tako rečem, ki je govoril o tem, kako se neke stvari ne smejo delati in kako se delajo narobe. Hkrati pa je povedal, točno to smo delali zadnjih 15 let. Gospod Židan, prosim, da si pogledate magnetogram, to je vaša izjava. Torej zadnjih 15 let ste delali narobe. In potem bi morali biti tudi do sebe zelo kritični in samokritični. Kar se tiče, drage kolegice in kolegi, tega zakona in pa tudi amandmajev, o katerih do tega trenutka, mislim, da ni govoril nihče, lahko povem, da se tudi ne bom potem več oglašal, da bom amandmaje koalicije podprl, pa seveda tudi zakon takšen kot je predlagan tudi podprl, seveda z amandmaji. Hkrati bi pa rad poudaril in prosil vse poslanke in poslance, vse poslanske skupine, ki sedimo tukaj v Državnem zboru, da se zavedamo nujnosti in potrebe tega zakona, ki ga imamo na mizi. Ta zakon ni namenjen poslankam in poslancem, temveč je namenjen seveda tudi nam, ker smo isto ljudje, namenjen ljudem. Namenjen je ranljivim skupinam in namenjen je tudi gospodarstvo. In zdaj bom poskušal čisto na kratko še enkrat ponoviti tiste ključne temeljne argumente oziroma razloge, zakaj je ta zakon danes na mizi. S tem pa tudi bom zaključil svojo razpravo. čisto na kratko, ta zakon PKP10 rešuje področja zdravstva, torej pomaga reševati stvari v zdravstvenem sistemu ter pomoč posameznikom in pa seveda tudi gospodarstvu. Predvideva enkratni solidarnostni dodatek za upokojence s pokojninami do 714 evrov v višini od 130, 230 do 300 evrov. Prav tako predvideva dodatke za kmete brez pokojnine v starosti nad 65 let, invalide in vojne veterane, pa tudi mesečni dodatek za pripadnike sil za zaščito in reševanje ter dodatek za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialnovarstvenih ustanovah. Podaljšuje tudi lanske turistične bone. Slednji bodo veljavni do konca junija 2022. Spoštovane kolegice in kolegi, ali je kdo med vami, ki tega, kar sem sedaj prebral, ne podpira? Naj mi pove, da potem ne podpira podaljšanja turističnih bonov, ne podpira dodatek upokojencem in tako dalje in tako dalje. Zelo enostavno je tukaj razpravljati in reči, ja, saj ta zakon ima neke stvari dobre, ampak ga ne bom podprl zaradi tega. Tega enostavno ne razumem. Tega enostavno ni mogoče razumeti. Nikoli ne bo zakon zapisan in spisan tako, da bi bili vsi zadovoljni. Takega zakona še ni spisal nihče, ne glede na to katera vlada je na oblasti in katera koalicija je v Državnem zboru, nikdar in nikoli. Zato pričakujem in prosi, da se vsaj okrog tistih ključnih stvari, ki so namenjene ljudem,

In res vas prosim, nehajmo se igrati demagogije. Jaz vem, da smo politične stranke in da je čas še – koliko? – pet ali šeste mesecev do volitev, da bi pač nekateri poskušali in se želijo čim več izpostaviti tukaj za tem mikrofonom, da bi na tak način nagovarjali ljudi. Ampak na tak način nagovarjati ljudi, da v isti sapi poveš, da en zakon ima dobre strani, ampak ga ne boš podprl, potem je to napačno nagovarjanje. Zame napačno nagovarjanje. In mi moramo in smo dolžni pomagati ljudem, ki potrebujejo pomoč. In smo dolžni pomagati gospodarstvu, ki potrebuje pomoč zaradi okoliščin v katerih živimo. Ne zaradi tega, da se je neka vlada to zmislila. Zaradi okoliščin, ki vladajo po celem svetu. In zaradi tega vas, drage kolegice in kolegi, prosim, da se vzdržimo demagogoških razprav ob tako pomembni situaciji in nekaj dni pred novim letom in se osredotočimo na tisto kar ta zakon ponuja, na tisto kar sem prebral kar so ključni razlogi za sprejem tega zakona, hkrati ni nobenega problema, vsak ima pravico do svojega pogleda, do svojega mnenja. Jaz s tem nimam nobenih težav. Vendar si pa želim, da vsaj za konec leta pa le na nek način strnemo vrste in glasujemo za tisto kar je dobro za ljudi. Jaz vedno to rad rečem, od ljudi za ljudi, saj smo poslanke in poslanci izvoljeni od ljudi za ljudi, da rešujemo njihove težave in probleme. Hvala lepa.

Vse zadnje vlade zadnjih 15 let, ko je bilo rečeno, dajmo nekaj narediti za bolnike, smo prisluhnili glasu sindikatov, pa še komu, hočemo več ljudi, boljše plače, boljše pogoje. In res je, v zadnjih 15 letih ker smo prisluhnili številu zdravnikov v bolnišnicah povečalo za skoraj 50 %, v primarnem zdravstvu za 13, medicinskih sester mimogrede tudi za 35 %. Bistveno več je denarja na razpolago. In če komu, smo zdravnikom zviševali plače. Vendar pa ni uspelo. Danes najbolj običajno vprašanje, ki ga mi, mi tu tudi odločamo o denarju, imamo pravico vprašati ali je zdravstveni tim povprečen v slovenski bolnišnici enako učinkovit kot zdravstveni tim pri koncesionarju, pri zasebniku ali pa če hočete preko meje? In če to vprašamo, nam rečejo, da so to skorajda nedostojna vprašanja. Torej, ob bistveno povečanem denarju bistveno višjih plačah, bistveno več zdravstvenega osebja, kam smo prišli? Zato vam govorim, da v bistvu ne več govoriti, da če bomo zvišali dodatno za 25 % plače, ker to pomeni 25 % bo pa boljše. Nikoli ni bilo do sedaj boljše, ker boljše bo zaradi organiziranosti in tu moramo več narediti. Če pa zvišujemo plače 25 % najbolje plačanim v javnem sektorju, pa je čisto upravičeno, da dvignemo tudi plače za 25 % tej konkretni čistilki v tem državnem zboru, profesorju, šolarju, mislim profesorju in še komurkoli drugemu, znanstveniku, in enako pravico ima povedati tudi prodajalka v diskontu. Če v državni upravi, javni upravi, v javnem sektorju je denar za 25%, ja pa verjetno mora biti tudi tam kjer davke plačujejo. O tem govorim. In zato je ta ukrep ob priznanju, da klasični odgovor boljše bo bolnikom, če bomo dali več denarja, več ljudi in več investicij ni dal pravilnega odgovora. Saj to vsi sedaj priznamo. Hvala za pozornost.

v zakon o nalezljivih boleznih, ki je prvotni predlog zakona, ki je prišel s strani vlade v ta parlament, je vseboval poseg in spremembe tega zakona napotujoč ali pa z namenom realizirati ustavno odločbo.

Ti členi, o katerih govorite so bili z amandmaji umaknjeni tako, da današnja razprava o teh členih je popolnoma absurdna, ker jih ni več. Predlagam, da se osredotočite na temo, ki jo imamo na dnevnem redu in to so členi, ki pa so še v zakonu. Hvala za opozorilo samo navezati sem se želela pa prosim, če mi lahko tudi ustrezen čas vrnete nazaj, da kljub temu, da so bili ti členi eliminirani, ki naj bi po navedbah demonstrantov danes zunaj vsebovali neke nastavke za obvezno cepljenje ali pa omejevanje človekovih pravic to demonstrantov pač danes ne ovira, da izražajo svoja stališča, da se zbirajo, da dokazujejo vsem državljankam in državljanom svoje nerazumevanje in nepoznavanje epidemiološke situacije. Zakaj se je pa koalicija temu odločila? Zato, ker ni želela ogroziti sprejema drugega bolj pomembnega dela tega 10 protikoronskega zakonskega paketa, ki ima finančne posledice in ki ranljivim skupinam omogoča oziroma daje solidarnostne dodatke z namenom, da čim lažje s čim manj žrtvami prebrodijo te pandemske okoliščine in ta četrti val epidemije, zato vključuje ta zakon zelo pomembno solidarnostno načelo in iz tega vidika mi je nerazumljivo nadaljnje nasprotovanje predlogu zakona s strani nekaterih opozicijskih kolegov. Izgovor, da se čuva tudi javne finance je morda celo dokaj na mestu, opozorila so, če so dobronamerna bi jih lahko razumem lahko razumem pa vendar ne razumem tega, da nekatere bolj skrbi za javne finance kot pa za dobrobit ljudi. Glede očitkov, da je na Odboru za finance prišlo do nedopustnega napada na zakonodajni postopek na zlorabo Poslovnika s strani predsedujočega jaz bi samo spomnila na to, da pač o tem ali je nek amandma dopusten ali ne odloča predsedujoči. Prakse predsednikov vodij, odborov in tudi predsednika Državnega zbora so različne. Samo spomnila bi na 7 PKP paket in na sprejet amandma glede financiranja STA tudi tisti amandma je bil po tem kriteriju 129. člena Poslovnika nedopusten pa vendar ga je predsednik Državnega zbora uvrstil, dal na glasovanje in je bil gladko sprejet tako, da vsaj dvojnih meril bi bilo dobro, da jih v koaliciji kul nimate, če ste že to izpostavili kot glavni razlog za obstrukcijo seje Odbora za finance. Še ena stvar glede urejanja plač zdravnikom, višanja nekega zgornjega limita plačnih razredov. Kot veste gre le za zvišanje okvira za nadaljnja pogajanja s Sindikatom Fides. To je delno tudi realizacija stavkovnega dogovora še iz leta 2016, ko je Vlado vodila vlada Mira Cerarja oziroma ministrstvo gospa Milojka Kolar Celarc. Jaz v tem ne vidim prav nič tragičnega. Če pa prihaja do nekih ekscesno visokih plač v tako imenovani zdravniški eliti to je zgolj nekaj posameznikov jaz se strinjam. Če zadeva preveč štrli oziroma gre za odstopanje je potrebno to urediti na primeren način. V prvi vrsti pa razumem te določbe, ki so v PKP-10 uvrščene glede plačnih razredov zdravnikov samo za namen reševanja resnično težke gmotne finančne situacije mladih zdravnikov.

kariernega napredovanja in tudi ustreznega nagrajevanja za opravljeno delo. In jaz mislim, da moramo na tem področju potem tudi v sistemskem smislu narediti še veliko nadaljnjih korakov in naš zdravstveni sistem prilagodit, da bo primerljiv s sosednjimi državami, kamor potem ti mladi zdravniki odhajajo, ko jih izobrazimo ali se izobrazijo na račun vseh davkoplačevalcev Republike Slovenije. In da se to prepreči, tudi v tem kontekstu vidim predlagane zakonske spremembe, jih podpiram. Mogoče pa samo predlog vladnim predstavnikom, da bi morda veljalo te člene bolj specializirati oziroma dikcijo spremeniti v smeri, da se, da bo razvidno, da se rešuje finančna situacija mladih zdravnikov. Kot rečeno, zakon bom podprla. Prinaša dobre rešitve za ljudi, za ranljive skupine. In ne razumem tistih, ki dajejo prednost javnim financam pred dobrobitjo ljudi. Hvala. Hvala lepa. Samo s postopkovnega in pravno-formalnega vidika pojasnila vsem, ki nas morda spremljajo, da bodo vedeli, o čem govorimo. Danes razpravljamo trenutno o vseh amandmajih, ki so bili vloženi k členom, ki so bili amandmirani na Odboru za finance, tudi če so bili amandmaji spoznani za nedopustne. To je predsednik, gospod Robert Polnar, kar sam priznal, ko je dejal, da je 75 % amandmajev nedopustnih, pa ste na odboru vseeno odločali o njih. Tako da to drži. Kar se pa tiče o dopustnosti amandmaja glede STA pri PKP 7, pa samo za postopkovno pojasnilo, predlagateljica tega nedopustnega amandmaja je bila Poslanska skupina SMC.

In to, ali je nek amandma dopusten ali ne, o tem odloča predsedujoči odboru oziroma Državnemu zboru v tistem trenutku, ko vodi sejo. Pri tem pa se lahko ali pa ne opre na mnenje Zakonodajno-pravne službe. Dobro veste, gospa podpredsednica, da poslovnik in poslovniške določbe tolmači predsedujoči. Hvala. hvala lepa, gospa Gregorčič. Pozdravljam to, da tudi vi dobro poznate poslovnik. Naj vam pa samo v pojasnilo, sama sem spremljala Odbor za finance, kjer je predsednik odbora zelo jasno povedal, da bo dal na na glasovanje in v obravnavo tudi amandmaje, ki niso poslovniško dopustni. In samo zgolj in o tem sem govorila v svojem pojasnilu. Toliko, da bodo tudi gledalci, državljani, ki pa nas spremljajo, verjemite, da nas, vedeli, kakšen je način delovanja te koalicije. Zgolj in samo to. Se pa strinjam z vami, poslovnik interpretira predsedujoči. In brez mahanja v dvorani. In moja dolžnost je, da postopkovno pojasnim, o čem gre danes debata in o čem danes glasujemo oziroma kakšni amandmaji so na mizi. Zgolj in samo to. Tako da, če ste za to, gremo naprej z razpravo.

Povejte ji, razložite ji, da je sam predsedujoči ugotovil, da je 75 % amandmajev nedopustnih in jih je kljub vsemu proti poslovniškim pravilom dal naprej. Oprostite, takšne, takšnega načina pa v demokraciji ne poznamo. Temu se reče avtokracija, če se veliki predsednik odloči, da bo povozil poslovnik. In to se dogaja že cel mesec. Povozite poslovnik na vsaki seji, od izobraževanja naprej. Samo gledamo še, kar se dogaja. Prosim, da jo opomnite, ker to je zavajanje javnosti, norčevanje iz javnosti, norčevanje iz demokracije, norčevanje iz poslancev in iz parlamentarne procedure. **33. TRAK: (NB) – Hvala lepa. Za vaš postopkovni predlog seveda ne bom izrekla opomina, kolegici Gregorčič, ker je to njena legitimna pravica, da razpravlja na kakršenkoli način pač želi in sama oceni, da je tako prav. Sem pa samo z vidika postopkovnega in pa pravno-formalnega pojasnila o čem danes v resnici razpravljamo, h katerim členom in h katerim amandmajem. Tako, da toliko o tem. Mislim, da smo stvar razjasnili. Nadaljnji ima besedo gospod Primož Siter, pripravi se dr. Franc Trček. Izvolite. Hvala za besedo. Dober dan. Spoštovane kolegice in kolegi, predstavniki Vlade! Bom začel kjer se je razprava končala. Zdaj, letos praznujemo kot smo tudi v uvodnih stališčih poslanskih skupin slišali nekajkrat, v teh dneh praznujemo 30. obletnico slovenske Ustave, Ustave Republike Slovenije, ki je v končni fazi tisti vrhovni varuh reda v državi, tista hrbtenica tudi pravnega reda, mi pa imamo pred sabo zdaj vnovični šolski primer tega kar je rušenje pravnega reda, torej nekega pravnega sistema, ki stvari v družbi drži po konci, ki skrbi za to, da družba ne pade v kaos. Mi imamo zdaj tukaj vnovični in to že n-ti poizkus v teh zadnjih dveh letih, ki mimo vsakršne zdrave logike znotraj tega pravnega reda vanj posega in vanj vnaša vnaša kaos in nered. Kot smo danes že slišali, to je čisto evidentno, tukaj ne govorimo o nobenih teorijah zarote, o nekih skritih scenarijih. Na sami odborni obravnavi tega zakona smo imeli situacijo kjer je predsedujoči priznal, da so tri četrtine vse zakonske materije, ki tukaj prihaja, nezakonite, da nimajo veze niti z epidemijo, zdravo logiko, da nimajo veze s pravnim redom, da grobo posegajo in rušijo pravni red, pa je zamahnil z roko in je rekel, ah, bomo vseeno ne glede na to na kakšen način in v kolikšni meri se je opozicija tukaj oglasila in zahtevala nič drugega kot spoštovanje pravnega reda. Sploh še nismo do vsebine prišli, nismo prišli do razprave ali se strinjamo z vsebinskimi rešitvami ali se ne, govorili smo o tehnikalijah. In zdaj, tukaj imamo en zakonski predlog, kolegice in kolegi, ki je dolg mislim, da nekih 80 členov, pa je Zakonodajno-pravna služba po tisti obstrukciji na odborni obravnavi bila tista, ki je v bistvu največ spregovorila, takorekoč k vsakemu členu

kot ga je vnašal in kot je v siceršnji pravni red posegal pred devetimi leti, desetimi leti ZUJF, le da je bila tista ena etapa, tukaj imamo pa deset zaporednih etap, in če bomo ZUJF še nekaj let oziroma posledice, škodljive posledice ZUJF in vnašanje kaosa v pravni red popravljali še nekaj let, si lahko mislite koliko časa, koliko moči in koliko političnih odločitev bo treba sprejeti, da se bodo škodljive posledice teh brutalnih posegov v pravni red, ki se jim reče PKP, odpravile v prihodnje. In seveda, Vlada vsakič, ko pride z enim takim škodljivim PKP, pride s krilaticami, odpravljamo krivičnost pa pomagamo vsem, nikogar nismo pozabili, kar pa pozabijo povedati je pa dejstvo, da je to Vlada katere prvi ukrep je bil dvig plač lastnim ministrom in s tem trendom nadaljujejo tudi v PKP, z ukrepi, ki nimajo nikakršne veze z epidemijo, da dvigujejo plače vsem je zgolj lep izgovor, v osnovi pa vidimo takorekoč vsaki zakonski spremembi, da pride neka finta za najbogatejše, da pride neko darilo bodisi v Zakonu o dohodnini kjer so najbogatejšim

menedžersko kasto in jim odpisujejo nekaj tako rečeno za voljo zelenega pravičnega prehoda nekaj tisočakov in tako naprej in tako naprej. naprej. Res je, da ta PKP vsebuje tudi nekaj socialnih ukrepov, ampak so nedomišljeni, so nepravični, so nesmiselni, popolnoma arbitrarno določeni. Težko jim rečemo socialni ukrepi. Vlada, recimo, uvaja solidarnostni dodatek za upokojence, ki prejemajo pokojnine, ki so nižje od 714 evrov, ampak zopet kot že prej v prejšnjih PKP-jih prag določa tako, da bodo upokojenci s pokojnino do 510 evrov prejeli 300 evrov dodatka, če bodo imeli 1 evro več pa 70 manj, torej 230 evrov. Totalno arbitrarno, brez vsakršnega smisla. In potem je tukaj še dodatek za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, a zgolj ob pogoju, da so ti brezposelni. Ja, mislim, kaj pa tisti, ki so zaposleni? Ki so prejemniki invalidskega zavarovanja, pa so zaposleni? 90 % njih je zaposlenih za polovični delovni čas z minimalno plačo kot da oni pa ne potrebujejo nobene pomoči. To vse pod krilatico, da vlada ne pozablja na nikogar oziroma da dela za vse. Skratka, arbitrarno določeno, nedomišljeno, nepravično in z eno veliko z eno veliko pozabo na ključne ranljive skupine. O tem kaj so pa zares poleg daril najbogatejšim prijateljem aktualne vlade, kaj je res namen teh zakonov pa tudi pričajo sedaj ti umaknjeni z amandmajem opozicije umaknjeni členi od 63. do 68., ki pa so v bistvu zakonsko urejali vladne ukrepe, vladanje z odloki namesto z zakoni. Tisto, za kar je vladi spodletelo z zakonom o nalezljivih boleznih. Minister za zdravje se je nekaj sprehajal od poslanske skupine do poslanske skupine brez uspeha, sestavljanje nekega zakona o nalezljivih boleznih, ki bi lahko prinesel nek red tudi, ta ključen sistemski red, v obvladovanju epidemije, pa ni šlo. Pa je vse kazalo, da bi tudi tisti predlog bil morebiti samo še ena edicija zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je tudi samo tam bil zato, da, ne vem, da se je kljukica naredila. No, pa se je potem oglasila celo civilna družba, sestavila svoj ZNB, pa slišim, da tudi nima podpore z naslova vlade. Torej, ali mi ali pa nihče. nihče. Še enkrat, nepremišljeno, nepravično, arbitrarno in z veliko pozabo naključne skupine ljudi. Poleg tega, da invalidi, prevelika skupina invalidov tukaj izpade, da prevelika skupina upokojencev tukaj izpade, izpadajo tudi mladi zdravniki. Čas je vlada sedaj tako, da ali pač sestavite nekaj in poslušate civilno javnost, stroko z naslova civilne javnosti ali pa poslušate opozicijo, sicer pa 24. april je zelo blizu. In na kakšen način javnost ocenjuje vašo pomoč s katero ne pozabljate v navednica na nikogar bo pa popolnoma jasno. Hvala lepa.

betlehemska luč je poslanka Bah Žibert ubesedovala, da je na začetku bila beseda. No, smo dojeli, da je na začetku bila beseda, so prej bila ušesa. Trčki imamo velika. In da besedo sploh slišiš. Primož nimam iluzij, da bo ta vlada kogarkoli ali karkoli poslušala, ker to je vlada, kot je mag. Grims lepo povedal, saj mi nismo stranka, mi smo privat firma enega človeka. To je vlada, ki si ministri ali dvor ne upa možu zdravnice, ko gre v bolnico, niti to reči, da si kirurško haljo narobe obleče. Sedaj: »Epidemija je potres, ukrepi ne smejo biti popotresni sunki.«, to je citat, to so besede predsednika Ustavnega sodišča in to je ta problem, ki ga imamo.

kakšen mladi ud SDS: »Delamo za ljudi, Vlada dela.«. Katerakoli Vlada bi morala najpozneje od tam nekje konec avgusta preteklega leta biti sposobna vlagati zakone po običajnem, normalnem postopku

Če nekdo, ki se ne poglobi v to slučajno nas posluša, gleda sedaj kaj naredi vsak PKP? Vsak ta zakon šari tam prej 10 pod 10 do ducat zakonih in vsak ta PKP postavi oklepaj oziroma odstopa od določil istega števila zakonov.

mega ZUJF, ki ga gledamo in ga bomo očitno gledali dejansko do konec tega mandata, kar kaže na neko Vlado, ki je tudi nesposobna lahko govorimo tudi o legaliteti pa bo Meira kaj več o tem povedala ali pa predsedujoča, da se ne bom jaz delal večjega pravnika kot laično sem in o maličenju neke pravne države čeprav je to že 10 niz teh zakonov se vam vedno posreči nekoga izdatno pozabiti kot je Miha recimo ubesedoval o določenih skupinah invalidov in vsakemu od teh zakonov, čeprav je meni Janša po horoskopu – kaj že – devica špilati škorpijona in napičiti, da potem vsi mediji, civilna javnost, vsi mi tukaj norimo sočasno na način pasjih bombic se pa ne glede tisto, kar je bistveno, kar je izračunal Bole, ki zna najbolj računati v tej državi te zadeve pa kakšen dunajski institut pa še kdo z nekajkrat več denarja, milijardami, ki jih bo moral plačati moj vnuk pa njegovi vnuki pa še marsikdo vmes je ta Vlada dosegla dva do trikrat slabše učinke. To je v bistvu neko dejstvo, to je citat, ni se sedaj to Franc Trček spomnil. To je neka ta škodljivost, o kateri moramo govoriti. Dalje. Glede na stanje osebno menim, da tisti ki spadamo v naj naj boš v četrtino po dohodkih v Sloveniji nimamo kaj cviliti nimamo kaj jokati nimamo katerihkoli odpustkov zahtevati. Ne gospod Colarič, ne gospod Golob, ne Janša, ne vi gospod državni sekretar, ne zdravniki in vsi ostali, ki spadamo v četrtino najbolj plačanih v Republiki Slovenji. Seveda živim zraven germanskega okolja in recimo približno taka logika je na delu v Nemčiji, ki jo Židan rad omenja pa še kje. Jaz sem tudi takrat, ko ste te bone turistične sprejemali isto govoril. Jaz v osnovi ta bon ne rabim pa tudi govorec za menoj ga ne rabi pa sem bil tukaj osamljen skoraj edini od 90 spet to ti Trček nekaj ludi. Ta prolongacija bonov kaže zgolj zato, da nekako ne najdete nekega izhoda v teh zahtevnih časih. Sedaj pa prolongacija bonov ne bo rešila slovenskega turizma pa imamo tudi koga v stranki, ki se zelo dobro spozna na to. Potem so notri take cvetke proti katerim ne morem biti, ampak težko se vprašati od kje je logika. Dodatek za novorojenčka 500 evrov super do 23. 6. 2023.

pa tudi, nekaj hvalit se tako, kako nam gre super, kako je… Okej, ja, visoka zaposlenost, super, ampak kaki so dohodki, kake penzije bojo imel, ne vem, dve tretjine zaposlenih v DSO-jih. Kako penzijo bo navsezadnje imel moj brat, ki dela v firmi, ki ima vedno po 35, 45 milijonov dobička, pa nikoli čez tisočaka ne vidijo, pa je v francoski lasti, pa bi tistim Belokranjcem, Dolencem, »komot« 150 evrov penez več dal, pa bi se malo dvignila produktivnost, pa bi bil dobiček tiste firme isti. Zdaj rast, ja, visoka rast. Z enormnim zadolževanjem, z visoko rastočo inflacijo, kar bo pripeljal seveda do višjih obrestnih mer, pa ne rabiš bit Alenka Bratušek, ki je celo strokovno življenje obračala proračune ali pa Mojmir Mrak, da bi to vedel. so, to so neke zadeve, seveda, ki vi v vaši zaslepljenosti ne vidite, ne slišite, pa z vsem dolžnim spoštovanjem do betlehemske lučke. Ob tem na sam dan ustavnosti 23. decembra, na tistem odboru, debelo kršite in povozite ustavnost. Sočasno se boste pa sončil, pa slikal, ker je nekaj prigodnosti dogodek. Za ob vsem skupaj, včeraj ob pripravi na to današnjo izredno sejo, sem nekako razmišljal takole. Jaz imam blazno rad Božič. To je verjetno dan, ki je najbolj tak, miren. Res je tak mir, tišina, lepo je. Pa ljubi bog, še med prvo svetovno vojno na Soški fronti, so se v teh časih zmenili, da imajo premirje. Mi imamo pa kaj? Ljudi pred parlamentom, vse »shajkane«, ker niti ne vejo, da mogoče nekaj v zakonu ni več, policijo, ki nas od avtomobilov pelje v Državni zbor in nazaj, in za to ni kriv Luka Mesec, z novo frizuro, niso krivi kolesarji, nisem kriv jaz, vi, ki podpirate to Vlado in ta Vlada je odgovorna za to. Isto, kot je ta Vlada odgovorna za to, da je glede na gostoto poselitve na kvaliteto slovenskega javnega zdravstva, število umrlih s Covid-om ali zaradi Covid-a, dvakrat večje, kot bi bilo, če bi se vi primarno ukvarjal z epidemijo. Ampak 20 mesecev vam ni bilo v interesu, zdaj se boste pa 4 mesece »šlepal« do volitev na to. Zdaj vam bo pa to izgovor. Bom Bom zaključil s poslanko, ki sem jo prej omenil. Sramota, sramota, sramota. Pa ko poslušam vse to danes, se spomnim enega zelo znanega albuma, »Lepi so kao kakao«, ki je noter en refren » / nerazumljivo/ se malo i sutra je dan.« Ta Vlada ne varčuje, pred nami pa tudi še pridejo dnevi, v prevodu. Hvala.

Prosim, da zahtevate opravičilo od poslanca Pogačnika, ki je poslancu Siterju se zadrl med njegovo razpravo, da je nor. Mislim pa… Dajmo imet neke, vsaj približno minimalne standarde… Ja, sem preverila, kot rečeno, jaz sem najprej mislila, da narobe slišim. Tako da, tole pa res presega vse meje, no, tiste male dostojnost, no… Mislim, res, dajte se malo brzdat no tam na desni strani. Saj vem, da nas komaj prenašate, ker pod lupo dajemo vse vaše nesmisle in abotnosti, ki jih dobivamo serijsko v teh PKP paketih, ampak vendarle, Tako da, moj postopkovni predlog bi bil, da tokrat pa res, no, v imenu etičnega kodeksa, na katerega se tako radi sklicujejo ravno na desni, naj se opraviči mojemu kolegu. Hvala. hvala lepa za vaš postopkovni predlog. Moram priznat, da sem tudi sama slišala ta komentar, kolega Pogačnik, pa nisem želela reagirat, ker nisem želela kolega Siterja motit med njegovo razpravo o rdeči niti. Sploh ne za take nespodobne zadeve, kar se tiče pa opravičila, pa je dejstvo, da v Poslovniku tega instituta ne poznamo, tako da jaz tega od kolega poslanca ne morem zahtevat in ne **37. Predlagam pa, če ocenjujete, da je to stvar za etični kodeks, da sprožite postopke, ki so tam opredeljeni. Še enkrat, gospa Sukič. Potem pa prosim, da dobi prvi opomin. Mi dobimo opomin samo, če kihnemo od kolega Tanka, kaj šele, če bi rekli, da je kdo nor. Tako, da prosim, da ga opomnite, prvi opomin. glede standardov vodenja, spoštovanega kolega Tanka imam jaz svoje mnenje in se zagotovo ne bom posluževala njegovih standardov, tako da tudi tukaj glede na to, da nismo takoj oziroma, da nisem takoj odreagirala tudi zdaj ne bom post festum talala opominov, je pa dejstvo, da strpnost v vseh razpravah več pove o nas, ki smo strpni kot o tistemu, ki pač ni strpen. Pač apel na vse nadaljnje razpravljavce, da smo spoštljivi in strpni. Če lahko nadaljujemo z razpravo. Ima besedo mag. Marko Pogačnik, za njim se pripravi mag. Alenka Bratušek. Izvolite. Ja, spoštovana predsedujoča, hvala za dano besedo. Zdaj glede na ta izziv, ki ga je dala kolegica Sukičeva, to ni bilo verjetno direktno mišljeno, da je nekdo pač tukaj nor,

nepravilnosti, vrsto mogočega napačnega razumevanja vsega kar je bilo povedanega. definitivno pa ni bilo to rečeno direktno, ampak v smislu vse te njegove razprave. Zdaj, pri tem PKP 10, ko ga imamo, je Vlada pripravila glavni cilj nadaljevanja vseh teh paketov, ki so bili, omilitev in odpraviti posledice nalezljivih bolezni Covid na teh področjih zdravstva, gospodarska in pa socialne varnosti. Dejstvo je, da je to že deseti paket, in da je Vlada Janeza Janše sprejela skupaj v Državnem zboru že devet paketov. Zdaj, teh devet paketov lahko nedvomno rečemo, da so bili uspešni in da so dili učinkoviti in da vse te zadeve, ki so jih predvidevali ti ukrepi, so ukrepi za ljudi. Da so bili ti ukrepi učinkoviti in uspešni, nedvomno govorijo številke in te številke ne lažejo. Slovenija je izmed držav Evropske unije država, ki beleži najvišjo gospodarsko rast. Slovenija je med državami Evropske unije država, ki beleži eno izmed najmanjših brezposelnosti. V Sloveniji imamo danes brezposelnost na zgodovinsko nizki ravni in jaz sem prepričan, da zahvala tem rezultatom tako za visoko gospodarsko rast kot za nizko brezposelnost so predvsem devet paketov PKP-jev tukaj in protikoronskih paketov, ki so uveljavljala ukrepe, da se je zajezila širitev COVID-19 da se je ohranilo delujoče gospodarstvo, da so se ohranila delovna mesta, in da se je poskrbelo za tiste ljudi, ki so najbolj šibki. Rdeča nit paketa PKP 10 se nadaljuje. To pomeni, namen tega paketa je ohranitev delovnih mest, zajezitev širitve COVID-19 in pa poskrbeti za socialno najbolj šibke ljudi. Vse te zadeve, ki jih predvideva PKP 10 so notri, solidarnostni dodatki za upokojence, ki bodo izplačani v razponu med 300 in pa 130 evrov, solidarnostni dodatek za najbolj ranljive skupine v višini 150 evrov, vojni veterani, vojni invalidi, invalidi.

Paket PKP 10 predvideva tudi pravno podlago za podaljšanje veljavnosti turističnih bonov, izdanih v letu 2020, vrsto ukrepov s področja zdravstva. Podaljšuje se tudi ukrep 3 dni bolniške brez zdravniškega potrdila. vrsto ukrepov in ponovno, bi rekel, so tukaj ukrepi za ljudi. Zdaj s strani opozicije je, bi rekel, verjetno živčnost, živčna vojna, da ta vlada dela dobro, da ta vlada dela za ljudi. In, bi rekel, zaradi tega tudi bes, laži in pa predvsem, bi rekel, nerazumevanje teh ukrepov. Zdaj najbolj, bi rekel, kar tukaj noter boli, je bilo tudi verjetno tako kot pri PKP 10, pri dohodnini, ko so pač s strani opozicije govorili, da gre predvsem za tiste, ki so najbolj bogati. Temu daleč ni res. Zakon o dohodnini predvideva, da se, rekel, vsem zaposlenim dvignejo plače, in sicer na nivoju ene letne plače na leto. Opozicija, predvsem Levica to težko prenaša in zaradi tega, bi rekel, poskuša na vsak način v javnosti prodati zgodbo, da ta vlada, bi rekel, dela samo za bogate. Temu daleč ni tako res, kajti vrsta ukrepov tudi v tem PKP 10 se tiče predvsem tistim najbolj ranljivim skupinam ljudi.

In tudi ta tako imenovani zloglasni ZUJF, ki je bil, ga bi lahko, bi rekel, po 6 mesecih veljave takratna Vlada Alenke Bratušek takoj umaknila, pa ga ni, umaknila ga niti potem tudi Cerarjeva vlada in tudi ne Šarčeva vlada, ker so se pač vse vlade zavedale, da brez Zujfa bi se Slovenija potopila. Ampak vsi PKP, od 1 do 10, pa, bi rekel, ljudem dajejo. Če so druge vlade reševale banke, finančne inštitucije, ta vlada rešuje ljudi, rešuje gospodarstvo, rešuje delovna mesta in pa rešuje gospodarstvo. In nedvomno še enkrat tudi napoved gospodarske rasti za Slovenijo je optimistična. In zato je, bi rekel, tudi ta optimizem lahko pri nas prisoten. Jaz sam osebno bom PKP 10 podprl, tako kot smo ga podprli tudi na Odboru za finance. Na Odboru za finance smo pa podprli, bi rekel, tudi 4 oziroma 5 amandmajev opozicije, ki se nanašajo, bi rekel, na člene med 63 in 68, ki se nanašajo na Zakon o nalezljivih boleznih, ki je bil, bi rekel, tudi, bi rekel, dvignil največ prahu. In glejte, zanimivo, niti en medij v četrtek ni poročal, da smo mi v poziciji podprli opozicijske amandmaje

pri sprejemanju in pa pri glasovanju in pa o odločanju o vseh amandmajih, tako opozicijskih kot koalicijskih. To ste pa, bi rekel, pozabili povedat ali pa ste namerno preslišali. Tako da jaz sem prepričan, da ta PKP 10 je nujno potreben, nujno potreben, da se zaščiti najbolj ranljive skupine prebivalcev Republike Slovenije, da se ohrani delujoče gospodarstvo, da se zaščiti delovna mesta in pa, bi rekel, da se pomaga zdravstvu.

je pa korektno zraven povedati tudi zakaj. Zato, ker je druga Janševa vlada v teh bankah pustila več milijardno luknjo. 5 milijardna luknja je ostala v slovenskih bankah po njihovem vodenju. Ker so pač delali zelo podobno kot delajo danes. Prijatelji z, bom rekla, ne najboljšo preteklostjo odločajo o premoženju države. Davčni utajevalci odločajo kdo bo sedel v kakšnem nadzornem svetu. Tako da po tej vladi nas lahko skrbi, da se bo zgodba iz leta 2008 ponovila. ponovila. Zato mogoče na naši strani živčnost, o kateri je govoril kolega. Ja, z državo delate kot bi bila vaša in samo vaša. Pa ni. Ni in nimate pravice uničevati vsepovprek. Virus pa pravzaprav z ukrepi povezanimi, s tem virusom se ukvarjamo že dve leti, na začetku državni sekretar na Ministrstvu za zdravje vprašanje zakaj pravzaprav od poletja dalje v naši državi ni razglašena epidemija? Bolnice so bile zasedene kot še nikoli. Celo iz tujine ste pripeljali pomoč, kar je seveda lepo, da nam sosednje države želijo pomagati, ampak potem ta pomoč, o pomoči iz Italije govorim konkretno, je bila tukaj samo na dopustu, ker ji niste uspeli urediti dovoljenj, papirjev, ki bi bili potrebno zato, da bi lahko delali in so se pač poslovili in šli nazaj domov. Konkreten odgovor, zakaj? Ker če ni razglašena epidemija ni problemov. Največja kritika predsednika vlade, ko je marca 2020 prevzemal oblast je to, da takratna vlada ni pravočasno razglasila epidemije. Situacija v tej jeseni je veliko veliko slabša, vi pa nič. Ljudi omejujemo, obremenjujemo brez osnove. Ker če je slabo, bi bilo treba razglasiti epidemijo, ki je osnova za to, da ljudi omejujemo. Tako da zelo jasen odgovor zakaj ni. Ste na Ministrstvu za zdravje dali predlog, ki ga vlada ni upoštevala? Ali tega predloga sploh ni bilo? Sedaj pa na ta konkreten zakon, ki je v marsičem podoben ZUJF-u, v marsičem. In to je že deseti ZUJF tretje vlade SDS. Najbolj mu je pa podoben v načinu sprejemanja. Enako arogantno kot danes sprejemate PKP10 ste takrat sprejemali ZUJF. Sama osebno do mislim da pol šestih zjutraj na Odboru za finance enako niste slišali argumentov ne delajte tega, ne delajte tako, zato seveda popolnoma upravičena primerjava ZUJF-om. Marsikaj kar je PKP10 napisano bi lahko sama ocenila kot dobro, pozitivno in verjetno res potrebno. Ste pa tako kot v vse zakone do sedaj, tudi v PKP10, vrnili kot jim rečemo sedaj že tradicionalno podtaknjence. In vsekakor en tak podtaknjenec so plače zdravnikov. Dejstvo je, da s tem zakonom višate plače samo najbolj plačanim. Pa lahko govorite kar hočete. V ta zakon niste napisali, da boste najslabše plačanim zdravnikom dvignili plačni razred. Ne. Vi boste sedaj najprej dvignili te najboljše plače, zato da potem razmerja ohranite takšna kot so.

Jaz se strinjam, državni sekretar, z vsem, kar ste povedali. Zdravniki res rešujejo življenja, zdravniki res v teh časih delajo enormno, res so se borili tako rekoč na prvi bojni liniji, ampak ali veste vmes imamo tudi zdravnike, ki so dobili plačo in dodatek štempljal po domače jih je pa varnostnik tudi takšne zdravnike imajo zdravniki v svojih vrstah in tudi tem boste verjetno, ker bo to šlo kar po prek dvignili plače. Tudi tistemu, ki je dobil 81 tisoč 750 covidnih dodatkov v enem letu, 81 tisoč 750 eden zdravnik tudi takšni zdravniki so, to ste zamolčali. Vse, kar ste prej povedali o zdravnikih seveda še kako drži in res so ne samo zdravniki, ampak tudi ostalo osebje dajali od sebe življenjske napore, da so stvari se izpeljale. Upam, da se zavedate, da s tem manevrom podirate plačni sistem, ki ga je uvedla druga Janševa vlada in nad ta plačni sistem bila neskončno ponosna. To je bil največji dosežek vlade SDS v času 2004-2008 in to tik pred volitvami leta 2008. To je bil največji dosežek in sedaj ta ista Vlada je ta ista Vlada spoznala, da je naredila napako in da ta njihov biser ni tako velik biser in ga je treba podreti, ker to se začenja, ampak seveda vas ne skrbi, da vas po 24. aprilu ne bo več na oblasti in bodo pač tisti, ki bodo prišli za vami morali vse te stvari reševati, tako se ne dela. Vlado se vodi z nekim srednjeročnim in tudi dolgoročnim pogledom ne samo kaj je danes in da danes meni ni težko. Tudi v stranki SAB smo vložili tri amandmaje. Eden se nanaša tudi na zdravnike. Če je kriza, potem je kriza za vse tudi za zdravnike zasebnike in tudi zdravniki zasebniki bi lahko, če bi bilo potrebno in če bi na Ministrstvu za zdravje tako ocenili prišli pomagati. To je bil naš prvi amandma. Seveda ste vse amandmaje na odboru zavrnili. Naš drugi amandma se nanaša na na bone, ki podpiramo, da se veljavnost podaljšuje, ampak če jih ljudje do danes niso porabili za turizem jih verjetno tudi v nadaljevanju ne bodo porabili za počitnice, ker si mogoče teh počitnic ne morejo niti privoščiti. Glede na to, kar se dogaja se pravi visoke cene električne energije, visoke cene naftnih derivatov je bil naš predlog, da te bone lahko ljudje uporabijo tudi za plačilo tega. verjetno popolnoma razumljivo, če vi govorite o nekih energetskih vavčerjih, da že te, ki ste jih dali pa jih velika večina še ni uporabljenih in jih tudi do junija ne bo uporabljenih porabimo za to. to. Tretja stvar se nanaša na dodatek za upokojence. Seveda v obrazložitvi tega mislim, da je 53. člen ste napisali, da zaradi te covidne situacije najšibkejšim upokojencem in tako naprej seveda se je sedaj, ker se je vmes zgodila tudi energetska kriza predsednik Vlade, kar priklopil in je rekel, da sedaj upokojencev dajete že energetske vavčerje. Tako da najprej so bili za socialno ogrožene, ker je covid pustil neke posledice in da bodo to lažje prebrodili sedaj smo pa jih že prekategorizirali v energetske vavčerje za upokojence vsi ostali pa bodo ali ne bodo. To je prvi problem.

za nazaj. Se pravi, razlika med upokojencem, ki ima pokojnino 714 evrov in med nekom, ki ima pokojnino 714,01 cent, je mislim, da 390 evrov. Tisti, ki ima 714,01 evrov je za 390 evrov po vašem manj lačen kot tisti, ki ima 714. To pač se tako ne dela in ne gre. Naš predlog je bil, da se ta zadnji razred 130 evrov ste jim namenili, da vsem upokojencem nad 714 evrov. Ti ste zdaj sicer to dvignili na 732 evrov z amandmajem, ampak enako velja, tisti s 732,01 cent pokojnine je po moji oceni enako prizadet ali pa ga enako zebe ali pa je enako lačen kot tisti s 732. evri. evri. Ne delamo si utvar, da nas boste tukaj slišali, zato ker nas niste slišali nikoli do danes, ko smo govorili o PKP, ampak prav pa je, da da te stvari povemo. In seveda na koncu ne morem mimo načina izvedbe odbora, ki ga je opozicija ali pa, ki smo ga v opoziciji bojkotirali na način, da smo odbor obstruirali, kar je seveda bilo za vas fino, ker ste potem v mislim, da eni uri ali pa še manj sprejeli kopico amandmajev, tako pomemben zakon brez da bi sploh kdo razpravljal. Tako, da ste pač slovenski javnosti pokazali kakšen je vaš odnos do tako pomembne vsebine kot je PKP. In to kar si je dovolil predsednik odbora, ki pravi, da je na seji zato, da tudi tolmači Poslovnik, kar je seveda res, ampak ga tolmači takrat, ko je dilema. Ali velja A ali velja B? Tukaj je pa sam povedal, da ni nobene dileme, in da je 75 odstotkov amandmajev v nasprotju s Poslovnikom, ampak on bo to vseeno dal na glasovanje. To ni nobeno tolmačenje Poslovnika, ker ni bilo nobene dileme. In uvajate zelo nevarno parlamentarno prakso, ki ji boste seveda, ko boste v opoziciji, zelo na glas nasprotoval, ampak ne boste imeli obraza. Tudi takrat boste lahko tiho in sedeli, če se bo kdo drug odločil, da bi na vaš enak način sprejemal zakone. Pod krinko epidemije ste se odločili spremeniti državo. Ja, na desni strani imate politične poglede drugačne kot jih imamo mi na levi strani. To ne velja samo za Slovenijo, velja za cel svet. Za vas je pač pomemben kapital in posameznik, za nas je pa pomembna država, družba, skupnost in če bi na volitvah vi dobili večino, se pravi, bi ljudje želeli iti po vaši poti, bi pač tudi na tej strani naši se nekako morali sprijazniti s tem, še vedno bi opozarjali, ampak bi vsaj imeli legitimiteto od ljudi, tako je pa nimate. Nimate je, zato ker dve stranki in vsi vaši podporniki so na volitvah govorili nekaj drugega kar danes podpirajo in to je velik problem. In zato takšen odpor ljudi, ki vam ne verjamejo niti to, da je, ko rečete dober dan, pogledajo več, ne ni slučajno noč. To je problem. Jaz upam in želim, da je to zadnji PKP, ki ga sprejemamo. Seveda si tudi želim, da pač epidemija izzveni, ker ta Vlada epidemije rešila s svojim načinom delovanja ne bo. Edina možnost je, da

tudi sama in v naši stranki, bomo seveda PKP-10 nasprotovali.

PKP-10 pa ljudem daje in rešuje predvsem delujoče gospodarstvo, delovna mesta in pa tiste najbolj ranljive skupine ljudi. Še enkrat ponavljam, na vlada Alenke Bratušek, ne vlada Mira Cerarja, ne vlada Marjana Šarca pa ni ZUJF-a ukinila, ker se je vedlo, da je ZUJF nujno potreben za normalno delovanje te države. Zdaj, daleč ni tudi res, da pri PKP-10 v četrtek na Odboru za finance ni bilo razprave. Minister je predstavil bistvene elemente tega zakona in zakon je bil predstavljen.

Gre za odprtje socialnega dialoga, gre za pogajanja z vsemi zdravniki, ki so v tem socialnem dialogu vključeni in ne gre samo za elite, ampak gre tudi za mlade zdravnike in vse tiste, ki so v slovenskem zdravstvu. Zdaj, kar se tiče plačnega sistema, na žalost je plačni sistem / nerazumljivo/ ravnotežja že od leta 2008 dalje in ne bo porušeno zaradi tega, ker bomo še se z zdravniki pogovarjal o in odpiral socialni dialog. Zdaj, kar se tiče pa zdravnikov zasebnikov, lahko vam samo povem, da se je po pozivu ministra za zdravje, 169 zdravnikov zasebnikov in zobozdravnikov vključilo v sistem pomoči bolnišnicam, ki so potrebovale pomoč, tako da, tudi zasebniki so se z veliko mero vključili v to pomoč.

državnega sekretarja, da odgovarja na vsa vprašanja, ne samo na tistega, ki njemu odgovarjajo. Jaz sem ga jasno vprašala, kaj je z razglasitvijo epidemije, pa niti pikice od tega. Jaz mislim, da je to pomembno vprašanje, na katerega, ne samo mi, tudi slovenska javnost, mora dobit odgovor. Mi se »skos« ukvarjamo z virusom, neprestano se vrtimo okrog teh ukrepov, ampak, pravno formalno ni pa nič narobe. Slovenija je v normalnem stanju, tako kot vedno. Tako da, jaz bi želela dobit odgovor na to vprašanje, potem bom pa imela za kolegico še repliko. hvala lepa. Zdaj, državni sekretar vas je slišal. Jaz lahko samo toliko povem; v okviru poslovniških določil je vsak predstavnik Vlade avtonomen in sam ocenjuje, kdaj se bo oglasil oglasil in na katera vprašanja bo odgovarjal, kljub temu, da so predstavniki Vlade v naši hiši zato tukaj, da odgovarjajo tudi na vprašanja poslank in poslancev. Ampak, kot rečemo, nimam nekih formalnopravnih poslovniških vzvodov. Toliko o tem. Zdaj pa najprej replika, gospa Andreja Zabret. Izvolite. **ANDREJA ZABRET (PS LMŠ):** Ja, hvala. Na kratko replika državnemu sekretarju. Jaz sem šla že prej, ko ste mi odgovoril, pa sem šla potem posnetek pogledat, pa vidim, da se nisva ravno najboljše razumela. Zdaj, v PKP-10 ni zakonske določbe, ki bi se nanašala na mlade zdravnike in danes ne govorimo o socialnem dialogu, ampak o novem 11. poglavju in novem 40.a členu, kjer govori, da se dvigujejo plače za plačno podskupino e1, za zdravnike in zobozdravnike, kjer se lahko dvigne, se pravi, strop do 63. plačnega razreda in tukaj niso všteti mladi zdravniki in kaj se boste vi potem na socialnem dialogu dogovoril, je to čisto druga stvar. In dejstvo je, da za mlade zdravnike se ne dvigujejo plače, ampak samo za določeno skupino zdravnikov, se pravi za eno tretjino najbolj plačanih že zdaj zdravnikov. In za te bo zakon veljal, za ostale pa ne. Hvala